Það er merkilegt í þessari umræðu að upplifa að þeir sem berjast fyrir kjörum almennings á almennum vinnumarkaði ráðast nú sem aldrei fyrr á afkomu bænda með nýsamþykktum búvörulögum. Það kom fram í ræðu í gær ein vinnustund í sláturhúsi í kringum árið 1970 hafi verið metin á minna en kíló af kjöti. Í dag er vinnustundin metin þrefalt meiri en kíló af kjöti til bænda.

á sama tíma og við vitum að reiknað endurgjald í landbúnaði er oftar en ekki lítið hærra en strípaðar örorkubætur. Ég veit fyrir víst, forseti, að víða sárnar fólki í bændastéttinni umræða um að hækkandi vöruverð og verðbólga sé þeim að kenna. Stjórnmálin hafa brugðist ef staðan er sú að bændur geta varla lifað af búskap en samt er ekki hægt að vinna að aðgerðum í þágu þeirra án þess að skapa tilfinningu um vondar afleiðingar fyrir neytendur. Stjórnarmeirihlutinn hlýtur að vera hugsi yfir þessu. Eitthvað hefur brugðist Samtalið hefur brugðist, framsetning mála hefur brugðist og vinnubrögðin hljóta að hafa brugðist. Bændur geta vissulega ekki lifað við óbreytt ástand enda heyrði ég ekki annað en víðtæka sátt í þinginu, a.m.k. af hálfu jafnaðarfólks, um að opna fyrir hagræðingu og sameiningar í sauðfjárræktinni. Sama get ég sagt um stöðu stórgripa. En svo virðist, forseti, sem eitthvað hafi farið verulega úrskeiðis við vinnslu þessa máls. Greinargerðin og markmiðin í upphaflegu frumvarpi hæstv. matvælaráðherra sneru að viðkvæmustu búgreinunum. En skilgreiningin á framleiðandafélögunum í sjálfum frumvarpstextanum var svo þröng að hún náði aðeins yfir hvíta kjötið þrátt fyrir að þar hafi enginn óskað eftir undanþágu frá samkeppnislögum. Í stað þess að vinna frumvarpið aftur inni í ráðuneyti svo það veitti sannarlega undanþágu til þeirra búgreina sem standa höllustum fæti var ákveðið að vinna með gallað frumvarp. Niðurstaðan er ein allsherjarundanþága sem getur leitt af sér eina stóra afurðastöð fyrir alla kjötvinnslu í landinu óháð búgrein. Þetta var óþarfi, virðulegi forseti. Eftir situr vond tilfinning þar sem stjórnarmeirihlutinn hefði átt að bakka og gera þetta betur, tilfinning sem bændastéttin á ekki skilið. Þessi aðferðafræði hefur gert þeim grikk sem mest þurftu á breytingunum að halda.

Kjarni málsins er þessi: Ríkið á ekki að stíga inn á nýjan markað og sölsa undir sig fyrirtæki í tryggingastarfsemi. Stefna Sjálfstæðisflokksins er skýr í þeim efnum og skorumst við ekki undan að taka umræðuna um þennan kjarna málsins. Annað er svo umræðan um eignarhald ríkisins í fjármálafyrirtækjum en þar er stefna Sjálfstæðisflokksins einnig kýrskýr. Þá hefur sjaldan verið jafn mikilvægt og nú að selja hluti ríkisins í fyrirtækjum á fjármálamarkaði svo við gætum umbreytt þeim fjármunum til að halda áfram að byggja upp öfluga innviði samfélagsins. Þótt umræðan um þessa tilteknu ríkisvæðingu hafi komist í hámæli þessa vikuna liggur einnig fyrir að fyrr í þessum mánuði var tilkynnt um ríkisvæðingu 1700 símans. Yfirfærslan var frá Læknavaktinni, einkaaðilum sem hafa sinnt þessari þjónustu við landsmenn prýðilega, til upplýsingamiðstöðvar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.

Þessi framganga hins opinbera á einkamarkaði er einmitt kjarninn í því sem sjálfstæðisstefnan gengur ekki út á. Hið opinbera á öllu fremur að rýmka til fyrir einkaaðilum þannig að þeir geti tekið að sér verkefni og stuðla að nýsköpun í opinberri þjónustu með auknu kostnaðarhagræði og bættu þjónustuframboði. Þessi framganga skýtur því skökku við og því hef ég lagt fram fyrirspurn til hæstv. heilbrigðisráðherra um hvað liggur hér að baki. Það er alveg skýrt að hér þurfum við að vita hvers vegna ríkið þurfti að sölsa undir sig vel heppnað einkaframtak í veitingu á þjónustu.

„Gera þarf lífeyriskerfið gagnsærra og halda áfram að minnka vægi skerðinga innan þess. Kerfið á að styðja við virkni og atvinnuþátttöku fólks og má ekki undir neinum kringumstæðum halda öryrkjum í fátæktargildru.”

Herra forseti. Stýrivaxtaákvörðun Seðlabankans í vikunni um að halda vöxtum óbreyttum hefur djúpstæð áhrif á landsmenn alla. Ungt fólk þessa lands sem festi kaup á eign í vaxtaumhverfi síðustu ára hefur tekið á sig vænan skell vegna þessa yfirgengilega háa vaxtastigs. Ég veit að mörg þeirra eru með kvíðahnút vegna þess að fastir vextir eru að losna og greiðslubyrði lána að taka á sig algerlega nýja vídd. Hvað er til ráða? Það eru jú helst tveir leikendur á þessu sviði sem geta haft eitthvað um málin að segja. Í fyrsta lagi eru það atvinnurekendur og launþegar í sínum kjarasamningum. Þar var orðið við óskum um hófstilltar launahækkanir til að slá á verðbólguna. Slíkt kemur öllum vel enda stuðlar það að lægra vaxtastigi til lengri tíma. En ríkisstjórnin steig inn í þær viðræður með loforð um aukin útgjöld sem á eftir að fjármagna. Hver sem niðurstaðan verður má með réttu segja að launþegar þessa lands séu hér að greiða fyrir sína eigin kjarabætur. Í samfélaginu í dag ríkir samhljómur meðal fólks um tiltekt í ríkisfjármálum og að tekið verði á útgjöldum ríkissjóðs með skynsamlegum hætti. Nær allir landsmenn sjá hag sinn í þeim aðgerðum en ríkisstjórnin lokar augunum fyrir því og lofar nú auknum útgjöldum. Hún er greinilega ekki að spila sama leik og við hin. Ráðherrar hver í sínu horni eru komnir í kosningaham og ætla að leika sér með ríkissjóði í upptakti fyrir næstu kosningar. Þetta er vel þekkt. En á þessum tímum, þegar svo brýnt er að koma vaxtastigi í sæmilegt horf þá er erfitt að horfa upp á þetta. Það er í raun ótækt.

vinnumarkaðsráðherra hyggst ætla að slá út af borðinu í þeirri mynd sem hann er og það undir formerkjum um velferð og framtíðarsýn fatlaðs fólks til næstu fjögurra ára. Þar sem liggur fyrir

Það gerir sem sagt Múlalundi ókleift að starfa í óbreyttri mynd. Þar starfa 32 einstaklingar sem þurfa allir stuðning. Þetta er sérhæfður verndaður vinnustaður sem felur það í sér að einstaklingarnir eru með margar ólíkar og mismunandi stuðningsþarfir. Að ætla að senda þeim þau skilaboð að þau eigi að fara á almennan vinnumarkað er eiginlega eitthvað það lágkúrulegasta sem ég hef nokkurn tíma heyrt frá því að ég kom á Alþingi Íslendinga, og klæða það í kjól gæsku og framtíðarsýnar og velvildar fyrir fatlað fólk sem er með margar ólíkar og mismunandi stuðningsþarfir. Múlalundur er vinnustaður sem við höfum öll notið góðs af; skólar, skrifstofur og og vinnandi stéttir í landinu, því að þau framleiða fyrir okkur vörur sem eru vandaðar og yndislegar. Ég hvet alla landsmenn, alla sem vettlingi geta valdið, til að versla alveg eins og aldrei fyrr við Múlalund og sýna þakklæti í verki og sýna það að hugsanlega getur þessi yndislegi verndaði vinnustaður hreinlega staðið undir sér sjálfur þrátt fyrir einbeittan vilja félags- og vinnumarkaðsráðherra að leggja hann niður í þeirri mynd sem við þekkjum. Forseti. Endurmat hagsmuna er skylda stjórnvalda á hverjum tíma. Í flestum ríkjum og stofnunum Evrópu hefur innrás Rússa í Úkraínu leitt til mikillar umræðu og endurskoðunar á viðhorfum og stefnu. Nærtækast er að benda á umskiptin í Finnlandi og Svíþjóð með aðild þeirra að NATO. Þar var ákveðið að ráðast í endurmat og á grundvelli þess skipt um áratugagamla stefnu og sótt um aðild. Það blasir við öllum að innrás Rússa í Úkraínu mun hafa langvarandi og djúpstæð áhrif á samvinnu og samstarf Evrópuríkja. Þess vegna þarf að þétta raðirnar og gæta þess um leið að stjórnarfar, mannréttindi, frelsi og öll samskipti innan Evrópu sjálfrar lúti þeim gildum sem við erum flest sammála. Evrópa, þar sem þungamiðjan er ESB-ríkin og náið samstarf þeirra, þarf að styrkja innviði sína og huga sem aldrei fyrr að sjálfbærni og sjálfstæði sínu á öllum sviðum. Forseti. Ísland á hér gríðarlega mikilla hagsmuna að gæta. Þá þarf að verja. Nærtækasta leiðin og sú sem blasir við sjónum er að Ísland gangi í Evrópusambandið. Það er einmitt skýr stefna Viðreisnar. En það veldur vonbrigðum að íslensk stjórnvöld taka þessum breyttu aðstæðum og þýðingu þeirra fyrir stöðu Íslands í alþjóðasamfélaginu af einkennilegu fálæti. En fálætið ætti þó sjálfsagt ekki að koma manni á óvart í ljósi þess að stjórnarflokkarnir keppast um að smætta umræðuna um aðild að ESB og beina sjónum að einangruðum atriðum í stað þess að horfa á heildarmyndina. Sá grunur læðist óneitanlega að manni að þar sé hin rótgróna sérhagsmunagæsla á ferðinni. Virðulegi forseti. Launajafnrétti er og verður stærsta jafnréttismál samfélagsins alls. Hæstv. forsætisráðherra hefur skilað af sér skýrslu aðgerðahóps um launajafnrétti og jafnrétti á vinnumarkaði núna í janúar síðastliðnum og ætlunin er að koma á fót þróunarverkefni um mat á virði starfa í því skyni að útrýma launamun kynjanna sem skýrist af kynskiptum vinnumarkaði og kerfisbundnu vanmati á hefðbundnum kvennastörfum, störfum sem áður voru einfaldlega unnin ókeypis. Virðulegi forseti. Ég get ekki annað en fagnað þessum áherslum hæstv. forsætisráðherra af öllu hjarta, ekki síst í aðdraganda kjarasamninga sem núna eru yfirvofandi hjá opinbera geiranum. Samkvæmt svörum forsætisráðuneytis við skriflegri fyrirspurn sem ég lagði fram í tilefni kvennaverkfallsins á haustdögum um vinnuaðferðir hópsins þá liggur ekki enn fyrir kostnaðarmat á þeirri leiðréttingu sem viðbúið er að muni fylgja henni og langvarandi vanmati á virði kvennastarfa. Ég veit að ég fer ekki fram á lítið, en ef vel tekst til þá myndi þetta fela í sér mesta árangur í jafnréttisbaráttu frá því að almennum leikskólum var komið fyrir í byggðum landsins. Hér þarf hins vegar að ganga í takt,

peningar sem við eigum að nota til að fjárfesta í fólki, fjárfesta í jafnrétti sem eru mannréttindi sem við getum ekki ítrekað ætlast til að konur semji frá sér.

Það vantar sárlega íbúðir en það er ekki að sjá að neitt sé að gerast nema þá að ráðherra setur upp íburðarmiklar glærusýningar, jafnvel fyrir næstu tvo, þrjá áratugina, en það sem liggur fyrir á kjörtímabilinu stenst ekki þessar langtímaáætlanir og er heldur langt frá því að uppfylla þá þörf sem blasir við þjóðinni. Það er engin furða að það hægist á vegna þess að efnahagsstefnan og stefna Seðlabankans hefur verið að koma á okurvöxtum, sem hægir auðvitað á framkvæmdum þannig að það er farið að bíta í skottið á sér og veldur jafnvel aukinni verðbólgu, þetta vaxtaokur. Húsnæðisverð fer því hækkandi og ekki bæta úr skák hrakningar Grindvíkinga. Það hefur legið fyrir í dágóðan tíma að það þyrfti að finna lausn á vanda þeirra. Ríkisstjórnin er búin að leysa lítinn hluta vandans, þ.e. með uppkaupum í gegnum Þórkötlu, en hið augljósa stendur út af borðinu: Það vantar íbúðir, það vantar húsnæði en ekkert gerist.

Hvers vegna er það, hvar er þessi tregða hjá hæstv. innviðaráðherra við aðtaka hendur úr vösum? Er hann að gæta hagsmuna einhverra annarra en almennings? Er hann að gæta hagsmuna leigufélaga eða einhverja húsnæðisbraskara? Það er alveg augljóst (Forseti hringir.)

Virðulegi forseti. Í gær var stigið mikið framfaraskref í þágu innlendrar matvælaframleiðslu. Skrefið var stigið hér í þessum sal. Sívaxandi innflutningur matvæla frá erlendum stórverksmiðjum hefur skapað íslenskum landbúnaði erfiðar aðstæður í geira sem hafði takmörkuð tækifæri til frekari hagræðingar ef markmiðið á enn að vera að viðhalda ákveðnum gæðum og starfa í samræmi við reglur og staðla. Samkeppnin hefur nefnilega færst frá því að vera milli íslenskra bænda sem fylgja sömu stöðlum yfir í að vera íslenskir bændur á móti evrópskri framleiðslu þar sem lögmálin eru allt önnur. Nú þegar er verið að flytja inn meira að segja lambakjöt til Íslands og í auknum mæli verða neytendur varir við notkun á erlendum afurðum í hefðbundnum íslenskum matvælum. Hvernig getum við brugðist við þessum aðstæðum? Jú, með því að gera innlendum aðilum kleift að sameinast, hagræða í sinni starfsemi og með því að lækka framleiðslukostnað og um leið verð í þágu þeirra og neytenda. Í gær var framfaraskref stigið í þá áttina. Búvörulögum var breytt á þann veg að framleiðendafélögum og afurðastöðvum í kjötiðnaði var gert heimilt að sameinast og eiga með sér aukið samstarf. Í þessu felst almenn undanþága frá samkeppnislögum sem nær til sameininga og jafnframt samninga milli framleiðendafélaga varðandi verkaskiptingu og aðrar aðgerðir sem miða að því að halda kostnaði niðri. Þessar breytingar voru nauðsynlegar til að bregðast við döprum rekstrargrundvelli innlendrar kjötframleiðslu og stuðla að jöfnun samkeppnisskilyrða kjötafurðastöðva við innflutninginn. Skilyrðin eru enn innflutningnum í hag en ef stjórnvöld halda þessari vegferð áfram þá getum við horft áfram veginn bjartsýnni en áður.

Virðulegur forseti. Byggðamál eru mér ofarlega í huga eins og einhvern er líklega farið að gruna eftir veru mína hér. Grímsstaðir á Fjöllum eru gott dæmi um hversu mikið byggðir skipta máli. Þær eru taldar í hundruðum björgunarferðirnar sem ábúendur þar hafa farið, langoftast í veðri þar sem flestir myndu kjósa að halda sig inni. Þau eru mörg lífin sem ábúendur þar hafa bjargað. Það er nefnilega þannig að ábúendur í dreifðustu byggðunum eru í senn björgunarsveitarmenn, landverðir og oft á tíðum gestgjafar. Verkefnið Brothættar byggðir hefur verið starfrækt um nokkurt skeið og er vissulega skref í rétta átt. Það kemur hins vegar of seint þar sem ástandið er verst og er ýmsum annmörkum háð. Nú þarf að gera átak í að verja þær byggðir sem tæpast standa auk þess að styðja við landbúnað sem er oftast hryggjarstykkið í þeim byggðum. Skattkerfinu þarf að beita í þágu brothættra byggða til að laða að fólk og fyrirtæki rétt eins og gert er í kringum okkur, bæði í Noregi og innan ESB. Það er víða vandamál að fá heilbrigðisstarfsfólk, skólastjórnendur og kennara á fámennustu svæðin. Eftirgjöf á námslánum og skattaívilnanir fyrir fólk og fyrirtæki gætu hjálpað í þessu stóra hagsmunamáli okkar allra. Fólk leitar tækifæranna og stjórnvöld geta stuðlað að því að þau séu til staðar víðar en á suðvesturhorninu. Ásamt þessu þarf að jafna kostnað við það að búa í dreifðari svæðum, þar með talið raforkukostnað, kostnað við að sækja heilbrigðisþjónustu og aðra þjónustu og jafnvel menningu. Allt þetta er fyrir tilstilli stjórnvalda.

ASÍ hefur bent á að þessi breyting geti unnið gegn markmiðum nýgerðra kjarasamninga. Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda, bendir á í dag að breytingin nái ekki bara til lítilla sláturhúsa sem eru nærri gjaldþroti eins og gefið var í skyn í gær heldur nái hún líka til stöndugri fyrirtækja og hann nefnir þau í pistli, með leyfi forseta: „Matfugl og Síld og fiskur/Ali. Langisjór, móðurfélag þessara fyrirtækja og fleiri, t.d. Ölmu leigufélags, hagnaðist um 3,9 milljarða 2022 og 13,7 milljarða árið áður.

549 milljónir árið 2022 og 233 milljónir árið áður. Í síðustu þremur ársreikningum SS er vitnað til betri markaðsaðstæðna og árangursríkra hagræðingaraðgerða […]“ — sem er aðeins á skjön við þær frásagnir sem heyrðust hér í gær

Þeir sem eru að stilla því upp að ASÍ, Neytendasamtökin og Samkeppniseftirlitið séu einhverjir óvinir bænda hafa vondan málstað að verja. Það er ekki gagnlegt fyrir umræðuna að það megi ekki gagnrýna óskaplega miðstýrt landbúnaðarkerfi sem skilar bændunum sjálfum knöppum kjörum án þess að það sé sett í annarlegt samhengi. Formaður Framsóknarflokksins fagnaði þessu mjög í gær. Sami flokkur fer líka með samkeppnis- og neytendamál en Samkeppniseftirlitið og Neytendasamtökin eru meðal hörðustu gagnrýnenda breytinganna. Sjálfstæðisflokknum vil ég svo óska til hamingju með vikuna. Að ríkisvæða tryggingafélag og tryggja einokun milliliða í landbúnaði á örfáum dögum er ágætisverk á ekki lengri tíma. Forseti. Allt þetta kjörtímabil hefur þingflokkur Pírata fylgt eftir metnaðarfullri loftslags- og umhverfisstefnu sem var kynnt fyrir síðustu kosningar. Eitt af því var að núna í haust lögðum við fram frumvarp um að banna sjókvíaeldi í opnum sjókvíum, frumvarp sem liggur í dag inni í atvinnuveganefnd til umfjöllunar. En við höfum líka bætt við stefnuna og sett ný mál á dagskrá. Um þessar mundir eru t.d. tvö ár síðan við reyndum að gera vistmorð refsivert. Þeirri tillögu var vísað til ríkisstjórnar og ég er því miður að verða svartsýnn á að eitthvað verði úr henni þar. Núna eru í umræðunni hugmyndir sem gætu hreinlega valdið vistmorði; djúpsjávarnámagröftur. Því miður virðist algjört áhugaleysi hjá ríkisstjórninni þar. hefur aldrei sent fulltrúa á fundi þeirra alþjóðastofnana sem um málið fara og hefur ekki mótað afstöðu til þess hvort það eigi yfir höfuð að beita sér fyrir banni á djúpsjávarnámagreftri. Þessu þarf að breyta. Ísland þarf að mæta og tala fyrir hagsmunum náttúru og komandi kynslóða. Umhverfisráðherra og matvælaráðherra komu síðan algjörlega af fjöllum á síðasta ári þegar þau voru spurð að því hér í þingsal hvað þeim þætti um hugmyndir um námagröft á hafsvæðinu á milli Íslands og Noregs, en á þeim tímapunkti var utanríkisráðuneytið engu að síður búið að gefa grænt ljós frá Íslands hálfu. Hér verður ríkisstjórnin að skipta um gír, setja skýra stefnu og vernda vistkerfið í Norður-Atlantshafi. Núna í hádeginu verður loftslagsverkfall fyrir hafið hér fyrir utan Alþingi. Stór mótmæli þar sem tvær kröfur verða settar fram til stjórnmálafólks: Að banna djúpsjávarnámagröft og að banna fiskeldi í opnum sjókvíum. Píratar standa með þessum kröfum en það eru ekki innantóm orð. Píratar hafa staðið með þessum kröfum í verki og munu halda áfram að berjast fyrir þessum málum hér innan veggja Alþingis. Virðulegi forseti. Nú þegar mikilvægir kjarasamningar hafa náðst með veglegri aðkomu ríkisins er ég bjartsýn á að með sameiginlegu átaki muni verðbólgumarkmið nást og vextir fara lækkandi. En allt kostar peninga og sama krónan verður ekki notuð tvisvar. Þá eru góð ráð dýr. En sú sem hér stendur er dálítið uggandi yfir þeim áformum sem nú standa fyrir dyrum um sameiningu stofnana. Áform hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra um stofnanasameiningu valda mér verulegum áhyggjum og þá fyrst og fremst hvað varðar minjavernd í landinu. Ólíkum tölum hefur verið haldið á lofti um hve mikla fjármuni eigi að spara og hvort ekki sé ógerningur að ná því fram án uppsagna starfsfólks. Nú er það svo að margar stofnanir ríkisins hafa barist í bökkum og átakanlega skort nægjanlegt fjármagn til að sinna lögbundnum verkefnum sínum. Með því að sameina fjársveltar stofnanir, hugsanlega að segja upp fólki með ómetanlega þekkingu, menntun og reynslu á sínu fagsviði, spyr ég mig hver verði að lokum ávinningurinn fyrir sjálfa málaflokkana. Mér þætti gagnlegt að vita hvað hæstv. ráðherra sér fyrir sér að ríkið geti sparað með sameiningu stofnana. Ég sé ekki hvernig hægt er að ná fram meiri háttar hagræðingu án þess að það komi til uppsagna, en ég hef ekki skilið að það sé markmiðið með sameiningunni. Mannauðurinn er mikill og af því eru raunverulegar áhyggjur innan fagstétta að óraunhæft sé að ná fram markmiðunum einungis með sameiginlegum starfsstöðvum, stoðþjónustu og fleira. En nú er það svo að flestar þær stofnanir sem falla undir ráðuneyti hæstv. ráðherra hafa lýst yfir áhuga á einmitt slíku auknu samstarfi, sem að mínu mati væri skynsamlegri leið. Virðulegi forseti. Ótti minn snýr ekki síst að því að þegar á hólminn er komið verði verði verkefnum útvistað og tap verði á mannauði sem muni á endanum hafa með sér aukin útgjöld og minna hagræði ef eitthvað er. Ég treysti því að í meðförum þingsins á þeim málum sem berast (Forseti hringir.) um sameiningu

Virðulegi forseti. Í gær voru breytingar á búvörulögum samþykktar á Alþingi, breytingar sem skipta máli. Þessum breytingum er ætlað að styðja við endurskipulagningu og hagræðingu í slátrun og kjötvinnslu á þann veg að heimila afurðastöðvum í kjötiðnaði að sameinast og gera með sér samkomulag um verkaskiptingu milli afurðastöðva og að því er varðar framleiðslu einstakra kjötafurða og hafa með sér annars konar samstarf. Þetta er liður í því að halda niðri kostnaði við framleiðslu, geymslu og dreifingu kjötvara. Íslenskar landbúnaðarvörur eiga í samkeppni við innfluttar vörur. Það er því mikilvægt að fundinn verði upp samvinnugrundvöllur matvælaframleiðenda hér á landi til að bregðast við ört vaxandi samkeppni að utan. Í alþjóðlegum samanburði eru innlendar afurðastöðvar í kjötiðnaði örsmáar og því ekki samkeppnishæfar við afurðastöðvar á erlendum mörkuðum sem eru mun stærri og hagkvæmari rekstrareiningar.

Á grundvelli þessa ákvæðis hefur orðið mikil nýsköpun og stórfelld hagræðing í söfnun, vinnslu og dreifingu mjólkurvara. Forstjóri Samkeppniseftirlitsins hefur brugðist við með stóryrðum og myrkri og boðar heimsósóma fyrir íslenska bændur og neytendur. Segir að hér sé verið að veikja samningsstöðu bænda gagnvart viðsemjendum sínum. En sjá, hér er ljós í IV. kafla búvörulaga sem fjallar um verðlagningu á búvörum. Þar eru framleiðendur með lagalega stoð fyrir verðlagsnefnd, ákveðið lágmarksverð til bænda á afurðum þeirra. Bændur um allt land fagna þessari breytingu og forysta bænda hefur tekið undir þetta. Framsókn hefur ávallt verið óhrædd við að benda á það augljósa og hefur lagt til þessar breytingar frá árinu 2018. Loks náðum við meiri hluta fyrir þessum mikilvægu breytingum.

Virðulegi forseti. Hér er lagt fram í átjánda sinn frumvarp til laga um friðlýsingu Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja. Aldrei fyrr hefur verið jafn mikilvægt að Ísland hafi frumkvæði að afvopnun og friðlýsingu fyrir kjarnorkuvopnum innan lögsögu sinnar til himins og hafs og bindi þar með í lög yfirlýstan vilja íslenskra stjórnvalda um að Ísland eigi engan þátt í þróun, geymslu eða flutningi kjarnorkuvopna kjarnorkuvopna og stuðli þannig að friðvænlegri heimi. Ekki hefur verið meiri hætta á kjarnorkustyrjöld í yfir 60 ár eða frá því að Kúbudeilan stóð sem hæst en sérfræðingar telja að ógnin sé enn meiri í dag en hún var þá. Málið hefur því aldrei verið mikilvægara. Frá því að Rússar hófu allsherjarinnrás í Úkraínu hefur spennan magnast svo um munar í Evrópu. Þar réðst eitt af þremur stóru kjarnorkuveldunum inn í fullvalda ríki og telst innrásin sjálf ekki bara ólögleg heldur eru einstakar hernaðaraðgerðir brot á reglum mannúðarréttar, þ.e. Genfarsáttmálanum, og mannréttindareglum. Staðan fyrir botni Miðjarðarhafs hefur einnig aukið mjög á spennuna en afstaða íslenskra stjórnvalda hefur verið skýr frá upphafi. Ísland hefur kallað eftir tafarlausu vopnahléi af mannúðarástæðum, lausn allra gísla, óheftu aðgengi neyðaraðstoðar og annarra nauðþurfta og undantekningarlausri virðingu við alþjóðalög. baki Ísraels standa kjarnorkuveldi sem hafa með beinum hætti afskipti af málum á svæðinu. Aukinn hernaður og vígvæðing þrýstir á sífellda þróun í gerð hergagna um heim allan en nú standa yfir stríðsátök á ríflega 100 stöðum í heiminum samkvæmt mannréttindalögfræðideild háskólans í Genf, með leyfi forseta, The Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights. Þjóðir heims eru víða að auka við kjarnorkubirgðir sínar frekar en að eyða þeim og á þetta við jafnt í viðkvæmum heimshlutum sem og í Vesturheimi. Kjarnorkuveldin Bandaríkin og Rússland, sem vísað var til fyrr í ræðu minni, eiga hvort um sig meira af kjarnorkuvopnum en heimsbyggðin til samans, í trássi við alþjóðlegar skuldbindingar um að dreifa ekki kjarnavopnum og almenna afvopnun þeirra. Flest ríki heims viðurkenna hættuna sem stafar af gereyðingarvopnum og hafna hinni öldnu kenningu um gagnkvæmt ógnarjafnvægi. Nú hafa atburðirnir bæði í Evrópu og fyrir botni Miðjarðarhafs sýnt okkur svo ekki verður um villst hversu hratt hernaðarbrölt getur þróast með skelfilegum afleiðingum. Núningur milli heimsvelda sem búa yfir kjarnorkuvopnum setur alla hluti í nýtt samhengi og knýr enn frekar á Ísland sem herlausa og friðelskandi þjóð að stíga fast til jarðar og með afgerandi hætti. Góð leið og táknræn væri að Ísland riði á vaðið og festi í lög að það yrði svæði þar sem bannað er að koma fyrir, staðsetja, geyma, flytja eða meðhöndla kjarnorkuvopn á nokkurn hátt. Nú þarf að fara norður fyrir miðbaug til að finna land sem ekki hefur skrifað undir samning um friðlýsingu fyrir kjarnorkuvopnum. Alls eru fimm fjölþjóðlegir sáttmálar um bann við kjarnorku og er suðurhvel jarðarinnar meira og minna friðlýst. Ekki hefur náðst að friðlýsa Norðurlönd fyrir kjarnavopnum en í ljósi þeirrar stöðu og ásýndar sem þau hafa í alþjóðasamfélaginu, og ekki síst með tilliti til breyttra aðstæðna vegna núverandi stríðsátaka og áhrifa þeirra á stöðu norðurslóða, færi vel á því að Ísland riði á vaðið. Kjarnorkuveldin hafa um langt skeið litið hýru auga til norðurs með augastað á flutningsleiðum um norðurskautið. Það er því mikið unnið með friðlýsingu og frumkvæði Íslands að afvopnun og friðlýsingu fyrir kjarnorkuvopnum, bæði fyrir land og þjóð en ekki síst fyrir norðurslóðir. Fjöldi stórborga og sveitarfélaga um allan heim er friðlýstur fyrir umferð kjarnavopna. Íslensk sveitarfélög hafa flestöll sent frá sér yfirlýsingu þess efnis að friða verði landið frá kjarnorkuvopnum og umferð þeirra. Sú gagnrýni hefur komið fram í umræðum um friðlýsingu Íslands gegn kjarnavopnum að frumvarpið gangi gegn hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna. Því er vert að taka fram að alþjóðlegar skuldbindingar Íslands sem snúa að hafrétti tryggja skipum í neyð aðstoð innan aðstoð innan lögsögu Íslands. Þetta er áréttað í 10. gr. frumvarpsins en greinin fjallar um undanþágur vegna alþjóðlegs réttar og því heimild til að liðsinna skipum í neyð. Virðulegi forseti. Mig langar að lokum að árétta að það er okkur í lófa lagið að koma þessu mikilvæga máli í höfn og lögfesta nú friðlýsinguna. Ísland er herlaus þjóð sem hefur byggt utanríkisstefnu sína á friði og mannúð og þar höfum við í VG staðið í stafni. Ég tel að þetta mál sem hér er mælt fyrir í átjánda sinn sé einkar farsælt fyrir friðarmál á norðurslóðum, fyrir Ísland og ekki síður fyrir frið í heiminum.

Eins og hv. þingmaður segir þá þarf auðvitað að taka einhvern veginn mið af skuldbindingum samkvæmt alþjóðahafréttarsáttmálanum um skip í neyð og hvað það er, þannig að ekki sé verið að loka á mannbjörg þegar þarf. En auðvitað eru, eins og þingmaðurinn segir, segir, rík sjónarmið fyrir því að koma í veg fyrir umferð farartækja sem geta valdið jafn mikilli mengun og kjarnorkuknúin farartæki hér upp við landsteinana. Mig langar þess vegna að spyrja

að koma hér við og sækja vistir, skipta um mannskap, sækja heilbrigðisþjónustu, heyrir maður, með reglulegum hætti. Þetta er búið að gerast nokkrum sinnum á síðasta ári hér rétt utan við landsteinana við Helguvík. Hvernig fer saman þessi vilji hluta þingflokks Vinstri grænna og sú stefna sem ríkisstjórn Vinstri grænna er að

Ég get alveg tekið undir það að það er ákveðinn tvískinnungur í því að leyfa kjarnorkuknúin farartæki á sama tíma og við erum að

þetta frumvarp og eins og fram kom í máli mínu er verið að leggja málið fram í átjánda sinn og það er þá væntanlega hv. þingmanni ekki alveg ókunnugt. En ég held að það sé bara þannig að við erum þátttakendur í alþjóðlegu starfi á mörgum sviðum. Sú ákvörðun að leyfa hér kjarnorkuknúna kafbáta var ekki að mínu skapi en það er hluti af því að vera partur af heimsþorpinu, taka þátt í alþjóðlegu samstarfi, hvort sem það er Atlantshafsbandalagið eða einhvers konar annað samstarf. Við þurfum stundum að gera meira en gott þykir og ég held að það væri mjög sterkt fyrir okkur að nú í átjánda sinn næði þetta fram að ganga og ég held að það fari alveg saman með, eins og ég kom inn á í ræðu minni, að Ísland, íslensk stjórnvöld hafa í sameiningu verið mjög skýr um sína afstöðu til ástandsins

flokksins hafi samþykkt það að utanríkisráðherra veitti bandarískum hernaðaryfirvöldum heimild til að leggja kjarnorkuknúnum kafbátum utan við landsteinana. Er hv. þingmaður sem sagt að segja að það hafi verið ágreiningur í ríkisstjórninni og einhver formleg bókun ráðherra Vinstri grænna gegn þessari tilkynningu utanríkisráðherra í apríl á síðasta ári?

mér hefur þótt það vera mikill skavanki á þjóðaröryggisstefnu Íslands að þar er talað um friðlýsingu en hnýtt aftan við við þá setningu stefnunnar að það eigi að taka tillit til alþjóðlegra skuldbindinga. Aldrei fæst almennilega á hreint hvort við séum að tala um hafréttarsáttmálann sem auðvitað heimilar skipum að leita vars í neyð eða hvort samningurinn um NATO geri Íslandi skylt að vera með opna glufu.

tillögur felldar með öllum atkvæðum stjórnarliða. Þannig að mig langar að spyrja hv. þingmann í ljósi þeirrar atkvæðagreiðslu þar sem allur þingflokkur Vinstri grænna felldi allar hugmyndir um að vera með einhver skýrari ákvæði um friðlýsingu fyrir kjarnavopnum:

Þetta er það sem stendur í þjóðaröryggisstefnunni og ég tek alveg undir það að þetta er ekki fullkomlega skýrt. En af því að hv. þingmaður spyr hvort það hafi verið einhver óeining í ríkisstjórn um um þetta mál þá ætla ég að segja að ég sit nú ekki við það borð en það er alveg ljóst, og það er hv. þingmanni fullkunnugt um, að afstaða ríkisstjórnarflokkanna til t.d. aðildar að NATO er ólík. Sú sem hér stendur væri fullkomlega sátt við það að Ísland færi úr NATO en við erum í NATO og við höfum notað þann vettvang til þess að koma á framfæri friðarboðskap og því munum við halda áfram. Varðandi það sem hv. þingmaður minntist á með Helguvík þá þá tek ég aftur undir að það er auðvitað óskýrt hvað er átt við með þessari undanþágu. Það er auðvitað öllum ljóst og algerlega á hreinu að skip í neyð eiga alltaf rétt á aðstoð. En hvort það það sé svo að þarna sé komin einhver undanþága fyrir NATO skal ég ekki segja til um. En við sjáum þá þróun að þetta byrjaði

þjóðaröryggisstefnuna ekki með þeim hætti að þarna sé verið að opna á flutning hergagna eða slíks. (Forseti hringir.) Ég tel fullkomlega ljóst að þarna er um neyðarundanþágu að ræða.

Jakobsdóttur. Einnig má segja að það hafi borist fagnaðaróp úr herbúðum Vinstri grænna þegar NATO hefur stækkað og jafnvel hefur hæstv. forsætisráðherra beitt sér fyrir stækkuninni og því að greiða götu annarra Norðurlandaþjóða inn í þetta ágæta friðarbandalag NATO. Auðvitað er það jákvætt, ef eitthvað er til í því, að hæstv. forsætisráðherra hafi beitt sér innan NATO fyrir friðarviðræðum, fyrir auknu samtali og að ná saman án þess að fara í stórfelldar hernaðaraðgerðir. það fer bara ekki saman, þetta frumvarp og þær fréttir sem berast af verkum hæstv. forsætisráðherra og framgöngu hennar.

leiðrétta hv. þingmann, sem kallar NATO friðarbandalag. Þetta er hernaðarbandalag, það er alveg ljóst. NATO er ekki friðarbandalag. Ég ætla einnig að fá að vísa til föðurhúsanna þeirri fásinnu sem hv. þingmaður heldur hér fram. Þetta er auðvitað algerlega úr samhengi tekið og út úr korti að halda því fram að forsætisráðherra Íslands sé einhver sérstakur talsmaður NATO og sé í einhverju klappliði fyrir það. Ég ætla að ítreka það sem ég sagði hér í andsvari við hv. þm. Andrés Inga Jónsson, að ég hef verið ákaflega stolt af því að forsætisráðherra Íslands hefur notað öll tækifæri á vettvangi NATO til þess að tala fyrir friði. Það mun hún án efa gera áfram. En svo að öðru, þá finnst mér þetta bara ekki málefnaleg umræða. Ég held að það sé alveg ljóst að hv. þingmaður er í grunninn sammála frumvarpinu. Í stað þess að koma hér upp og fagna því og tala fyrir friði og afvopnun kjarnorkuvopna og friðlýsingu Íslands fyrir þeim, kemur hann upp til að sparka í hæstv. forsætisráðherra og ýjar

Ég var hér að tala um að það væri jákvætt að efla frið en benti á að það færu ekki saman orð og efndir hjá Vinstri grænum, alls ekki í þessu máli og reyndar ekki í ýmsum öðrum.

þá komu og hafa verið ábendingar um þetta. Því held ég að það sé mikilvægt að halda henni inni, að þetta sé áréttað í frumvarpinu. Ég vænti þess að hv. þingmaður styðji þetta góða frumvarp. Við erum þó í grunninn sammála um frið í heiminum og afvopnun Íslands fyrir kjarnavopnum, sem við viljum ekki sjá. Ég held að við endum bara á þeim góðu nótum að vera sammála um það, þó að við séum í grunninn ósammála um flest annað.

kjarnorkuknúinna farartækja og ferðir með kjarnorkuvopn á okkar yfirráðasvæði. Þessu tengt, af því að hér bar bar hernaðarbandalagið NATO á góma áðan, sat ég í gær í Norræna húsinu í mjög áhugaverðu pallborði í tilefni af degi Norðurlandanna sem við munum fagna öll hér á morgun, hér er búið að reisa fánastangir fyrir utan Alþingishúsið að venju til að fagna því, þar sem eðli málsins samkvæmt bar á góma að nú er sú staða uppi að öll Norðurlöndin eru þátttakendur í NATO og komin saman á þeim vettvangi og þeirri spurningu velt upp hvort í því fælust einhver tækifæri.

og nú öll saman í NATO, hvort það felist í því einhver tækifæri fyrir norrænu þjóðirnar, sem hafa löngum byggt samskipti sín á friðsamlegum forsendum, í árhundruð,

að norrænu þjóðirnar taki höndum saman með sinn skilning og sína reynslu og þekkingu og getu í að vinna á friðsamlegum grunni og myndi einhvers konar friðarblokk í NATO? Það hefur ekki mátt ræða það að vera með einhverja sérstaka blokkamyndun á vettvangi þess bandalags en ég velti því upp í því samhengi þar og fékk nú ágætisundirtektir við þessa hugmynd að kannski væri kominn sá tími, og þá tækifæri núna, þegar allar þjóðirnar væru þarna aðilar, að standa saman og tala fyrir friðsamlegum málum. Það veit ég að okkar forsætisráðherra, sem er auðvitað bundin eins og við öll af þjóðaröryggisstefnu Íslands, hefur gert. Það er staðreynd að við erum aðilar að NATO. Sá sem hér stendur tilheyrir hreyfingu og er sjálfur mótfallinn því að við séum það en fyrst svo er þá eigum við að beita áhrifum okkar og það veit ég að hæstv. forsætisráðherra hefur gert. Ég er henni afar þakklátur fyrir það fyrst svona er í pottinn búið og ég held að það gæti aukist slagkrafturinn á þeim vettvangi með öðrum þjóðarleiðtogum á Norðurlöndunum að nýta nú samstöðu sína sem 11. stærsta hagkerfi heims til þess að tala fyrir friði og friðsamlegum lausnum í heiminum á vettvangi þess bandalags. Ég vildi bara stuttlega koma inn í þetta, virðulegi forseti, í framhaldi af þeim umræðum sem hér sköpuðust um annars ágætt frumvarp sem ég vona svo sannarlega að nái fram að ganga.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu um fjármögnun varðveislu, björgunar og endurgerðar skipa- og bátaarfsins. Flutningsmenn eru, ásamt þeirri sem hér stendur, hv. þingmenn Orri Páll Jóhannsson, Ásmundur Friðriksson, Líneik Anna Sævarsdóttir, Halla Signý Kristjánsdóttir og Eyjólfur Ármannsson. Tillagan hljóðar svo, með leyfi forseta: „Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að móta framtíðarstefnu um fjármögnun varðveislu, björgunar og endurgerðar skipa- og bátaarfs Íslendinga.“ Mál þetta var áður lagt fram á 153. löggjafarþingi og er lagt fram óbreytt, að undanskildum uppfærslum á helstu tölum vegna styrkveitinga til uppgerðar skipa og báta. Virðulegi forseti. Verndun og varðveisla skipa og báta er hluti af alþýðumenningu og atvinnusögu Íslendinga. Um er að ræða gríðarlegt magn ómetanlegra menningarverðmæta úr sjávarútvegi og sjósókn Íslendinga frá landnámi og allt fram á 20. öld. Markmið þessarar tillögu er að komið verði reiðu á varðveislu og björgun þessa menningararfs. Fjöldi þingmannamála og fyrirspurna síðustu ár bendir til þess að áhugi sé á málaflokknum enda um fágætar menningarminjar að ræða sem víða liggja undir skemmdum undir skemmdum en fjölda þeirra hefur þegar verið fargað. Lögum samkvæmt teljast skip og bátar frá því fyrir 1950 til forngripa. Þá teljast skipsflök og hlutar þeirra til fornleifa. Sömuleiðis hefur fornminjasjóður heimild til að veita styrki til viðhalds annarra menningarminja sem hafa menningarsögulegt, vísindalegt eða listrænt gildi, t.d. minja sem njóta ekki friðunar á grundvelli aldurs en teljast hafa varðveislugildi, svo sem skipa, báta og annarra samgöngutækja. Þrátt fyrir gildandi lög hefur verið óljóst hver ber ábyrgð á varðveislu þessa menningararfs. Lítið af fjármunum hefur runnið til verkefna sem varða varðveislu og uppgerð gamalla skipa og báta. Aðeins um eitt til þrjú verkefni árlega hafa hlotið styrki úr fornminjasjóði sem skipa- og bátaarfurinn heyrir undir. Úthlutunarfjárhæðir til slíkra verkefna hafa verið rúm 4% af heildarúthlutunum hvers árs. Enn fremur hefur ekki tekist að koma á fyrirkomulagi sem tryggir vernd þeirra og björgun. Viðhald og björgun bátaarfsins hefur af þeim sökum verið í höndum einstaklinga og áhugasamtaka. Þá hefur borið á því að einstaka verkefni hljóti styrki fyrir tilstilli slíkra félaga og ötullar baráttu einstaklinga í þágu þeirra. Nýlegt dæmi um slíkt eru fjármunir sem úthlutað var vegna uppgerðar Maríu Júlíu, fyrsta varð- og hafrannsóknaskips Íslendinga. Sömuleiðis má benda á að eini kútterinn sem ber nafn með rentu, kútter Sigurfari, ber helst merki þeirrar stöðu sem uppi er í málaflokknum en fátt annað kemur til álita en að farga þessu fornfræga flaggskipi endurgerðar á Íslandi. Í Færeyjum eru þrjú skip á pari við kútter Sigurfara uppgerð og á floti og það fjórða í endurgerð. Í samanburði sést að við, fiskveiðiþjóðin Ísland, verðum að bera meiri virðingu fyrir þessum menningararfi og hlúa að honum svo sómi sé að. Dæmi um starf í þágu þessa mikla menningararfs er fornbátaskrá Sambands íslenskra sjóminjasafna. Þar er að finna skilmerkilega skráningu rúmlega 190 fornbáta ásamt leiðarvísi um mat á varðveislugildi þeirra. Vert að taka fram að fornbátaskrá nær eingöngu til báta í eigu safna, setra og sýninga, sem og skipa á skipaskrá sem eru smíðuð fyrir 1950, en talsverður fjöldi skipa og báta var ekki skráður. Á það til að mynda við um súðbyrðinga og önnur minni fley í eigu einstaklinga og áhugafélaga. Æskilegt væri að gera sambærilega úttekt vegna menningarminja sem sæta slíku eignarhaldi. Skemmst er frá því að segja að árið 2021 komst handverk sem notað er við gerð súðbyrðinga á heimsminjaskrá UNESCO um óáþreifanlegan menningararf mannkyns. Bæði bátasmíði og handverk eru talin í hættu, en bæði hefur bátum fækkað og handverksmönnum. Súðbyrðingar eru norræn gerð báta sem nýttir hafa verið til sjósóknar á Norðurlöndum í rúm 2.000 ár. Viðurkenning UNESCO er þýðingarmikil og minnir á að menningararf beri að varðveita fyrir ókomnar kynslóðir. Ábyrgð okkar sem þjóðar er því ekki aðeins gagnvart eigin sögu og komandi kynslóðum heldur heimsbyggðinni allri. Undir þetta hafa íslensk stjórnvöld skrifað og knýr það enn frekar á um að mótuð verði og fjármögnuð framtíðarstefna fyrir málaflokkinn. Í greinargerð þessarar tillögu er að finna ítarlegar upplýsingar um fjármögnun varðveislu og endurgerðar skipa og báta á Norðurlöndunum og hvet ég öll til að kynna sér það sem þar stendur, en margt er sammerkt með menningararfi Íslands og annarra Norðurlanda og margt hægt að læra af ólíku fyrirkomulagi fjármögnunar varðveislu, björgunar og endurgerðar skipa- og bátaarfs nágrannalanda okkar. Virðulegi forseti. Saga okkar skipar mikilvægan sess í sjálfsmynd þjóðarinnar. Skip og bátar sem minna á atvinnusögu og alþýðumenningu eru menningararfur sem er allt að því áþreifanlegur enn þann dag í dag, enda samofin samtímasögu okkar. Það er mat þeirra sem standa að þessari tillögu að mikil tækifæri felist í vernd þeirra minja sem um ræðir. Skip og bátar geta öðlast nýtt hlutverk í samstarfi opinberra aðila og einkaaðila og geta prýtt söfn og hafnir og orðið að eftirsóknarverðum áfangastöðum um land allt. Þau geta nýst í ferðaþjónustu, til rannsókna og til að viðhalda þekkingu á handverki, ekki ólíkt því sem við á um uppgerð húsa. Það er ljóst að vandinn er uppsafnaður og margar árangurslausar tilraunir hafa verið gerðar á síðustu áratugum til þess að koma skipulagi á þessar menningarminjar. Mikilvægt er að komið verði á fyrirkomulagi sem tryggir að hið opinbera uppfylli lögbundnar skyldur sínar um verndun þessa mikilvæga menningararfs. Á meðan ekki kemur til skýr stefnumörkun, heildarsýn og raunhæf markmið stjórnvalda til björgunar á menningararfinum er voðinn vís. Mikilvægt er að hið opinbera stígi inn af ábyrgð og myndarbrag. Með því að fela ríkisstjórn Íslands að móta framtíðarstefnu um fjármögnun varðveislu, björgunar og endurgerðar skipa- og bátaarfsins er fyrsta skrefið stigið í átt að því að koma á fyrirkomulagi sem skipar mikilvægum menningararfi sinn sess.

Þetta er þingsályktunartillaga sem er flutt hér í þriðja sinn en var síðast lögð fram á 153. löggjafarþingi. Ásamt þeim sem hér stendur eru hv. þingmenn Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Halla Signý Kristjánsdóttir, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, Líneik Anna Sævarsdóttir, Þórarinn Ingi Pétursson, Inga Sæland, Guðmundur Ingi Kristinsson, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Jakob Frímann Magnússon, Tómas A. Tómasson og Sigmar Guðmundsson á þessari tillögu. Það Það kom áhugaverð frétt fyrir ekki svo löngu síðan, herra forseti, þar sem í ljós kom hjá forstjóra Ríkiskaupa að ríkið er að greiða hátt í 30 milljarða á ári í leigu á húsnæði fyrir sínar stofnanir og að þar sé svigrúm til þess að fara betur með opinbert fé og nýta innviði með betri hætti en við erum að gera í dag. Mér varð hugsað til þessarar tillögu minnar þegar ég rak augun í þessa frétt vegna þess að tillagan sem ég mæli hér fyrir fjallar nákvæmlega um þetta tiltekna mál, að nýta húsnæðið betur, nýta innviðina betur og fá samlegðaráhrif ólíkra stofnana og starfsumhverfa á einum og sama staðnum. Umræða um mikilvægi klasasamstarfs hefur farið vaxandi undanfarin ár því að klasar hafa sannað að þeir auka samkeppnishæfni og verðmætasköpun. Hér má nýta hugmyndafræði klasasamstarfs til að efla samvinnu opinberra fyrirtækja og stofnana og stuðla þannig, líkt og ég segi, að hagræðingu og færa núverandi ástand til betri vegar. Með uppbyggingu opinbers klasa er mögulegt að hagræða enn frekar í ríkisrekstri og bæta skipulag á mörgum sviðum, t.d. í rekstri stofnana. Það er ljóst að slíkt klasasamstarf getur aukið framleiðni og nýsköpun og þannig leitt til þess að við sköpum meiri verðmæti, sem hlýtur alltaf að vera útgangspunkturinn í þessu öllu saman. En hér má sjá fyrir sér að uppbygging slíks klasa, þar sem kæmu saman mörg opinber fyrirtæki eða stofnanir í sama húsnæði, myndi skila umtalsverðri rekstrarlegri hagræðingu. Þarna má sjá fyrir sér,

Það þarf að hafa annað í huga og það er að slíkur klasi þyrfti auðvitað að vera á þeim stað þar sem nýta mætti umferðarmannvirki betur. Ég

ýta allri umferð í eina átt á morgnana og svo til baka seinni part dags. Það er vegna þess að það hefur einhvern veginn skapast sú menning að stofnanir og opinber fyrirtæki eru öll á sama blettinum. Þessu verðum við að breyta

umferðinni betur. En þess vegna verðum við að nýta umferðarmannvirkin sem nú eru til staðar með betri hætti en við erum að gera í dag.

Starfshópurinn skili niðurstöðum og tillögum að slíku klasasamstarfi fyrir lok árs 2024.

að færa störf út á land, það verði einhver sjóður eða eitthvað sem þeir geta sótt í eða einhver ávinningur sem verður til þess að þeir leitist eftir því að staðsetja störfin annars staðar en akkúrat hér í umferðarteppunni í annars fallegri borg.

og ef þetta á að heppnast þá þarf, held ég, að búa til einhverja hvata inni í kerfinu þannig að það verði ekki þannig að einhverjar beinar tillögur koma fram, það verði sett nokkur störf

Með mér á málinu eru aðrir þingmenn Flokks fólksins, þau Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson.

Vinnsla upplýsinga sem varða fjárhagsmálefni og lánstraust einstaklinga, þ.m.t. vanskilaskráning og gerð lánshæfismats, í því skyni að miðla þeim til annarra, er bönnuð.

Aðgangur að lánsfjármagni er grunnforsenda þess að fólk geti komið sér úr klóm fátæktar. Ef fólk nær að losna út af leigumarkaði og komast í eigin fasteign fær það loks ráðrúm til að ná upp eignamyndun. Í stað þess að greiða leigu greiðir fólk afborganir af lánum sínum sem í mörgum tilvikum eru í raun jafnvel lægri en leigugreiðslurnar sjálfar fyrir sambærilegt húsnæði. Það eiga þó ekki allir jafnan aðgang að lánsfjármagni. Neytendur þurfa að standast lánshæfis- og greiðslumat áður en lánastofnanir veita þeim lán. Greiðslumatið fer þannig fram að lagt er mat á reglulegar tekjur og og fyrirhuguð útgjöld lántakanda og áætlað hver greiðslugeta hans er. Lánshæfismatið er m.a. byggt á viðskiptasögu aðila á milli eða upplýsingum úr gagnagrunnum um fjárhagsmálefni og lánstraust.

Fólk fær gjarnan þá skýringu að vegna þess að þriðji aðili hafi gefið því of lága einkunn geti lánastofnunin ekki veitt því lán. Slík einkunnagjöf er svokallað persónusnið. Með því er átt við sjálfvirka vinnslu persónuupplýsinga sem felst í því að nota þær til að meta ákveðna þætti er varða hagi einstaklings, einkum að greina eða spá fyrir um þætti er varða greiðslustöðu hans. Slík persónusnið eiga ekki að leiða til sjálfvirkrar ákvarðanatöku. Því mega lánastofnanir ekki hafna lánveitingu án þess að taka tillit til annarra atriða. Engu að síður hafa slík persónusnið mikið vægi við mat á lánshæfi einstaklings. Dæmi eru um að fólk fái lága einkunn í persónusniði vegna þess að það hafi á einhverju tímabili verið á vanskilaskrá. Slíkt er lagt til grundvallar þrátt fyrir ábendingar Neytendasamtakanna um fjölda tilvika þar sem vanskil hafi verið skráð á einstaklinga vegna smálána sem kunni að vera ólögmæt. Gjarnan er það svo að eina vernd neytenda gagnvart lánveitendum er að halda eftir greiðslu telji þeir lánin ólögmæt. Þeir eiga þá á hættu að það hafi áhrif á lánstraust þeirra til frambúðar. Það hefur jafnframt sýnt sig að eitt helsta vopnið í höndum smálánafyrirtækja er að hóta neytendum um vanskilaskráningu greiði þeir ekki umdeildar kröfur. Slíkt er með öllu ótækt. Enn fremur getur það haft neikvæð áhrif á persónusnið ef viðkomandi hefur gengið í gegnum greiðsluaðlögun. Þá eru jafnvel dæmi um að það hafi áhrif á persónusnið hversu oft viðkomandi hefur verið flett upp í vanskilaskrá. Persónuvernd hefur þó úrskurðað að óheimilt sé að ljá því vægi við gerð persónusniðs. En hver ætli sé svo reyndin? Það er með öllu ótækt að neytendur geti ekki fengið lán vegna þess að þeir hafi á einhverju tímabili verið með lán í vanskilum og eru það jafnvel ekki lengur, bara alls ekki. Á því geta verið ýmsar skýringar og hér má nefna t.d. að í efnahagshruninu haustið 2008 þá hækkuðu skuldir heimilanna allverulega. Það hafði þó ekki áhrif á greiðslugetu fólks í mörgum tilvikum. Eflaust lentu þá margir á vanskilaskrá án þess að reglulegar tekjur þeirra hefðu skerst. Í kjölfarið kom í ljós að stór hluti lánanna, gengistryggð lán, voru ólögmæt. Þá tók Alþingi þá ákvörðun að leiðrétta skuldir heimilanna nokkrum árum síðar. Íslendingar ættu því að þekkja það þjóða best að vanskil eru ekki endilega einstaklingnum að kenna. Þau ættu því ekki að elta fólk út fyrir gröf og dauða löngu eftir afskráningu áhvílandi lána. Vinnsla á fjárhagsupplýsingum einstaklinga í því skyni að miðla þeim til annarra fellur undir lög um persónuvernd. Við skulum átta okkur á því að við erum að tala hér um lög um persónuvernd og í 15. gr. þeirra laga er fjallað um heimild til slíkrar vinnslu en þar segir að hún sé starfsleyfisskyld. Lagt er til að slík vinnsla verði bönnuð. Þannig verður girt fyrir að þriðji aðili geti haft úrslitaáhrif á möguleika neytenda til að taka lán. Aðeins eitt fyrirtæki hefur nú leyfi til slíkrar vinnslu, Creditinfo Lánstraust hf.

Fyrirtækið gæti því ekki lengur miðlað upplýsingum úr vanskilaskrá eða eigin lánshæfismati. Eftir sem áður þurfa lánastofnanir að uppfylla kröfur laga um framkvæmd lánshæfis- og greiðslumats. Neytendur geta þá treyst því að lánveitandi sjálfur leggi mat á lánshæfi þeirra í stað þess að byggt sé á gögnum frá þriðja aðila.

rétta mynd af fjárhagsstöðu þeirra. Það var á síðasta ári sem Creditinfo breytti forsendum sínum og útreikningum sínum til þessarar vinnslu, til þessara útreikninga um lánshæfi einstaklinga þar sem tugir þúsunda voru felldir niður um flokk. Þetta Þetta er svona eftir stafrófsröð. Ef þú ert A plús þá ertu mjög vel virtur af Creditinfo og allar líkur á því að þú getir fengið gott lánshæfismat og möguleika á því að geta komið þér upp

til þess að geta sannað deili á sjálfum sér. Ég hef aldrei almennilega áttað mig á því hvernig er hægt að ganga svona frjálslega um persónuvernd okkar hvað lýtur að fjárhagslegri stöðu og til að selja upplýsingar til þriðja aðila sem er í rauninni mjög stöndugur og sterkur á markaðnum og getur bara í viðskiptalegu tilliti sjálfur tekið ákvörðun um það hvort hann vill lána viðkomandi eða ekki. ekki. Það liggur við, herra forseti, að maður þurfi að ganga hér með vegabréfið og allar skýrslur um blóðflokkinn sinn og annað slíkt upp á vasann til að sanna deili á sér í samfélaginu.

jafnvel það að einstaklingar, sérstaklega ungt fólk, við skulum segja ungt fólk sem hefur lent í klónum á smálánafyrirtækjum og jafnvel þeir sem hafa verið að glíma við fíknisjúkdóm og hafa ekki haft bolmagn til að fjármagna sína neyslu eða bara fátækir foreldrar, öryrkjar og þeir sem höllustum fæti standa í samfélaginu –— það eru þeir einstaklingar sem í rauninni freistast til þess að nýta sér þetta svokallaða smálánakerfi, sem er náttúrlega eitthvert það hrikalegasta okurkerfi sem til er. Ég hélt nú að okur væri bannað á Íslandi með lögum en einhverra hluta vegna þá hafa þessi smálán fengið að vaða uppi í samfélaginu sem eldur um akur.

þá hangir hann í snörunni hjá Creditinfo í allt að fjögur ár. Í allt að fjögur ár dinglar hann í snörunni af því að hann þarf sanna það að hann ætli ekki að stofna til frekari vanskila á næstu fjórum árum, annars fær hann ekki mat frá þeim til þess að geta fjárfest í fasteign.

yfir þegnunum í landinu, yfir fólkinu í landinu? Það sé bara þeirra geðþóttaákvörðun og þeirra útreikningur sem getur ráðið því í rauninni algerlega hvort hvort þú ert að borga 300.000 kr. fyrir íbúð á leigumarkaði eða færð að taka lán og borga 300.000 kr. af því láni og sért þá að eignast fasteignina sem þú býrð Það er orðið löngu tímabært að ákveða það að þessi starfsemi, í því formi sem hér hef ég verið að tíunda, verði gjörsamlega felld niður. Það er löngu orðið tímabært að það fari saman hljóð og mynd

í einu varð aldeilis styrkur á persónuverndarlöggjöfinni þannig að hann getur ekki lengur sótt lyfin fyrir konuna. Hann var sendur heim til að sækja skilríki og sanna deili á sér þrátt fyrir að allir vissu hver hann var, þrátt fyrir að hann hefði gert þetta árum saman af því að konan hans er sjúklingur. Svona er persónuverndarlöggjöfin á Íslandi í dag. Við getum ekki einu sinni farið í bankann og greitt með 20.000 kr. í peningum öðruvísi heldur en að gera grein fyrir því hvar við höfum fengið þessa peninga.

einstaklingana í landinu sem komum með nokkrar krónur til að borga í peningum þá er því ekki tekið fagnandi. Það eru jafnvel fyrirtæki í landinu sem eru orðin það öflug á því að þau viðurkenna ekki einu sinni íslenskan gjaldmiðil lengur og taka ekki við peningum og vilja bara kort. bara kort. Þessi persónuverndarlöggjöf hefur algjörlega snúist upp í andhverfu sína þegar kemur að Creditinfo sem getur safnað um okkur alls konar gögnum og upplýsingum, teiknað okkur upp eftir behag eftir sínu líkani eins og þeir hafa ákveðið að gera það sjálfir og segja svo, jafnvel þótt þú skuldir ekki eina einustu krónu og jafnvel þótt þú treystir þér til að borga af fasteign sem þú hefur áhuga á að kaupa: Nei, vinur minn, það er bara því miður ekki mögulegt fyrir þig. Haltu bara áfram að leigja á okurleigumarkaði vegna þess að þú færð ekki

Þá er þetta bara komið þangað vegna þess að þeir ráða þínum ráðum, sjáðu til. Herra forseti. Það er orðið löngu tímabært að við raunverulega tökum á vandanum. Mér þykir miður að það skuli enginn hafa áhuga á þessu máli

Þá segi ég það bara, herra forseti kemur þessu rétta boðleið og inn í allsherjar- og menntamálanefnd, en ég hef afskaplega litlar væntingar. Allt annað væri mikið gleðiefni en ég hef afskaplega takmarkaðar væntingar til þess að þetta fari neitt annað en beint ofan í skúffu eins og flest öll mál stjórnarandstöðunnar, þar með talið samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem er búinn að hanga ofan í skúffu fastanefnda hér frá því að Flokkur fólksins kom á Alþingi Íslendinga. Íslendinga. Enn og aftur í störfum þingsins, störfum stjórnarinnar, fer bara ekki saman hljóð og mynd. Þeir sjá í rauninni engan mun á hundi og ketti, sjá ekki mun á epli og appelsínu, þeir steypa því öllu saman, bara ef það er þeim þóknanlegt, því miður.

þeir sem eru búnir að vera kannski í lánastofnunum, banka, með viðskiptin í tugi ára og eru t.d. að reyna af fremsta megni að safna sér inn til að geta keypt sér húsnæði

að það sé alveg vonlaust að gefa þessum einstaklingi greiðslumat vegna þess að hann standi ekki undir því að greiða. Bankinn tekur það bókstaflega og neitar viðkomandi, um að hann standist ekki greiðslumat.

til að lemja á þeim sem virkilega þurfa og geta sýnt fram á það að þeir geta stórlækkað greiðslubyrði sína með því að fara úr okurleiguhúsnæði í eigið húsnæði.

Þetta sýnir alveg svart á hvítu fyrir hverja þessi ríkisstjórn starfar. Hún er langt frá því að starfa fyrir almenning í landinu, hún er bara fyrir auðvaldið og útvalda

Það eru ýmsir fletir á þessu máli sem er áhugavert að velta upp og það er svona hvernig litli maðurinn í samfélaginu

þá er bara sérstök stofnun sem safnar upplýsingum. Maður hefur velt þessu fyrir sér, maður er að fara yfir þetta mál og hvernig þessir hlutir ganga fyrir sig. Ef maður fer inn á heimasíðu

og þau stjórna hér ríkisbankanum Landsbankanum og eiga góðan hlut, enn þá alla vega, í Íslandsbanka, og þessi háttur er sá háttur sem stjórnarflokkarnir allir sem einn, Vinstri græn, Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn, vilja hafa. Þeir vilja safna þessum upplýsingum og opna þessa heimild á fólk. Ég er bjartsýnn á það að þeir fari frá í næstu kosningum og við fáum hér þetta mál í gegn og mörg önnur, t.d. frjálsar handfæraveiðar, svo eitthvað sé nefnt, að Ísland verði bara skemmtilegra land.

Það var að þeir voru settir á lista, meira að segja kornabörn nánast, vegna þess að þeir áttu í einhverjum tengslum við ráðamenn og voru komin þá börn, jafnvel 14 ára börn, í áhættuhóp yfir hryðjuverkaógn og stjórnmálaleg tengsl og það þyrfti þá að fara sérstaklega yfir þá þætti. Ég Ég hefði vænt þess að það væri einmitt meiri umræða í ljósi þeirrar miklu umræðu sem var um þingmenn sjálfa og upplýsingaöflun þeirra, að þeir voru bara allt í einu orðnir sjálfkrafa og fjölskyldan var bara orðin hér viðskiptaerindi eða viðskiptatækifæri viðskiptatækifæri fyrir einhverja að safna upplýsingum og veita þeim út og suður. Þetta ástand sem hér er er auðvitað eitthvað sem er rétt að staldra við og staldra við þessa umræðu og þá sérstaklega

að stórlöxunum að þá er komin alls konar leynd, bankaleynd, persónuvernd og ég veit ekki hvað. Þannig að þetta mál er til bóta og sérstaklega að það er alveg óásættanlegt að það sé hægt að setja fólk á svartan lista vegna ólöglegrar lánastarfsemi.

Herra forseti. Hér mæli ég fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um málefni aldraðra, nr. 125/1999, um rétt til sambúðar. Ég vil taka það fram að Flokkur fólksins er ítrekað að koma með úrbætur og koma með gæði til handa eldra fólki sem er að ganga í gegnum sitt síðasta æviskeið. Í rauninni get ég sagt það hér að það virðist vera afskaplega innantómur og holur hljómur í því þegar félags- og vinnumarkaðsráðherra kemur hér með samantekt um hversu gott það sé að eldast á Íslandi í dag. dag. Dæmi hver fyrir sig. Ég veit um þúsundir aldraðra sem myndu alls ekki getað tekið undir það að það væri gott að eldast á Íslandi, hvað þá það sé einhver möguleiki á því að eiga áhyggjulaust ævikvöld. Með mér á þessu frumvarpi er gjörvallur þingflokkur Flokks fólksins að vanda, þau Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson.

„Við 14. gr. laganna bætast tvær nýjar málsgreinar, svohljóðandi: Maki eða sambúðarmaki heimilismanns á stofnun fyrir aldraða skal, án tillits til þess hvort hann hafi gengist undir færni- og heilsumat, eiga þess kost að dvelja á stofnun ásamt — Maka sínum. — „Maki skal greiða sanngjarna leigu vegna veru sinnar og greiða þann kostnað sem af dvöl hans hlýst og maki skal eftir atvikum hafa aðgang að þjónustu stofnunarinnar gegn gjaldi. Maki eða sambúðarmaki getur dvalið á öldrunarstofnuninni eftir fráfall heimilismanns og öðlast þá viðkomandi sjálfstæðan rétt sem heimilismaður á stofnun fyrir aldraða ef hann kýs svo.“

sá aðili sem hefur gengið í gegnum færni- og heilsumat fellur frá á undan þá muni makinn fá áframhaldandi rétt til að búa á stofnuninni. „Ráðherra setur reglugerð um dvöl maka og sambúðarmaka á öldrunarstofnunum þar sem m.a. skal tilgreina greiðslur, greiðslufyrirkomulag, réttindi, tryggingar og kostnaðarþátttöku ríkisins.“

á þörf fyrir slíka dvöl nema“ — þetta er algjört grundvallaratriði, sá sem getur það er: „maki eða sambúðarmaki heimilismanns skv. 14. gr.“ Þarna erum við að tryggja að það verði ekki aðskilnaður. Hjónum og sambúðarfólki, sem hefur haldið saman megnið af ævinni og þekkir í rauninni best og gerst hvort annað í gegnum allt lífið, á aldrei undir neinum kringumstæðum að stía í sundur, aldrei nokkurn tíma. Það er alveg 100% hjarta Flokks fólksins sem slær í takt við það, aldrei á löggjöfin að ganga fram með þeim hætti að það sé mögulegt að stía þessu fólki í sundur. Í 3. gr. segir að lögin öðlist þegar gildi. Í 4. gr. kemur fram breyting á öðrum lögum, af því að það er nú oft þannig að það er keðjuverkandi, þú ætlar að laga eitt en það hefur áhrif á aðra lagabálka þannig að það þarf að reyna að

Það er engin almenn löggjöf sem á að geta stíað mökum í sundur eða sambúðarmökum eða þeim sem vilja fylgjast að þar til yfir lýkur. Stjórnarskráin tryggir það en því miður er fjölskyldusameining ekki tryggð í lögum um málefni eldra fólks en það er það sem við erum að biðja um hér. Réttur til dvalar á öldrunarstofnun er bundinn því skilyrði að viðkomandi hafi undirgengist færni- og heilsumat sem sýni fram á þörf hans

Við skulum ímynda okkur hvernig það er að vera búin að halda saman lífið, allt lífið, vera með í rauninni það sem eftir stendur þegar börnin eru flogin úr hreiðrinu að eiga bara hvort annað í rauninni dagsdaglega sem lífsförunaut og ástvin. Er einhver að velta því fyrir sér, með þeirri aðför sem gerð er að eldra fólki þegar verið er að stía því í sundur, hversu alvarlegar afleiðingar það hefur

Allt í einu er ástvinurinn farinn á hjúkrunarheimili og viðkomandi er einn eftir. Félaginn er farinn

hvers lags stjórnvöld eru þetta, virðulegi forseti? Hvers lags utanumhald er þetta um samfélagið? En það ætti ekki að koma neinum á óvart því það er í rauninni sama hvert við lítum, hvaða stoð við ætlum að skoða í samfélaginu í dag, þær standa nánast allar á brauðfótum. Við getum í rauninni hvorki litið til menntamála, heilbrigðismála, samgöngumála, húsnæðismála eða bara atvinnumála eða hvað eina annað sem er öðruvísi en að þurfa að viðurkenna að

og gætu leikandi fengið hvatningu frá. Ég veit að stjórnarandstaðan eins og hún leggur sig, við höfum alltaf greitt atkvæði með því sem við teljum vera jákvætt fyrir samfélagið í heild, alltaf. Við höfum aldrei verið að velta því upp hvaða flokkur það er sem kemur með góðu hugmyndina. Ef hún er góð þá ber okkur skylda til að veita henni brautargengi. Það er bara þannig. Til þess erum við kjörin og við sverjum drengskapareið um að við ætlum að gera okkar besta

þar sem stjórnendur hafa ítrekað kallað eftir úrbótum hvað það varðar, ítrekað kallað eftir búsetuúrbótum fyrir fólkið sem þau geta ekki gert neitt lengur fyrir. Það er tilbúið til útskriftar. Þetta eru dýrustu hjúkrunarrými á landinu ef ekki í öllum heiminum. Þetta eru dýrustu legurými sem hægt er að finna á Íslandi í dag, mörgum sinnum og margfalt dýrari heldur en það að ráðast í alvöruuppbyggingu, alvöruuppbyggingu, að fylla þörfina fyrir raunveruleg hjúkrunarrými þannig að allir geti í rauninni vel við unað og það sé raunverulega gott að eldast á Íslandi í dag. En í staðinn fyrir það að þessir einstaklingar upplifi áhyggjulaust ævikvöld, upplifi að stjórnvöld séu að virða verkin sem þau hafa unnið í sveita síns andlitis alla ævina,

fjölskyldusameiningu þar sem við viljum að enginn sé skilinn frá fjölskyldu sinni öðruvísi en að við komum þeim til aðstoðar til að sameina fjölskylduna ef þess er nokkur kostur. En við getum ráðist á eldra fólk og stíað því í sundur. Það er það sem við erum að gera.

Þau eru í rauninni farin að fá greitt úr þeim sjóðum sem þau hafa þegar í rauninni áunnið sér allan rétt til þess að fá greitt úr, og þau eru komin á þann stað að þau þurfa að fá 100% þjónustu og þakklæti fyrir lífið með okkur hér í samfélaginu fram á sitt síðasta æviskeið. Það sem þau fá er vanþakklæti, lítilsvirðing, orð á blaði, engar gjörðir og haldið áfram í rauninni haldið áfram í rauninni þeirri stefnu að gefa þeim ekki kost á að fá varanlegt búsetuúrræði á hjúkrunar- og dvalarheimilum. Við skulum líka átta okkur á því hvernig stjórnvöld hafa farið með hjúkrunar- og dvalarrými. Þau ákváðu að það væri best að eldast heima, að vera heima sem lengst. Það sá ég á mínum elskulega föður

Það kom þarna annað slagið einhver hjúkrunarfræðingur og tók hjá honum blóðþrýstinginn og hann var að verða níræður og fékk ekki pláss á hjúkrunar- og dvalarrými í sinni heimabyggð. Hann þurfti að bíða og hann var ekki bær til að vera heima. Hann bjó hjá mér í rúm tvö ár áður en hann fékk pláss á hjúkrunar- og dvalarrými, ósjálfbjarga, þurfti alla þjónustu og umönnun frá okkur heima.

Í öðru lagi er enginn að fylgjast með því hvenær raunverulega þú ert ekki bær til að vera einn lengur heima og ert orðinn sjálfum þér jafnvel hættulegur í allri þinni einsemd. Enginn fylgist með því. Í þriðja lagi, þegar þú kemst loksins í hjúkrunarrými þá ertu búinn að bíða mislengi, mismörg ár. Það eiga ekki allir bakland eins og pabbi minn. Það eiga ekki allir fjölskyldu sem getur tekið utan um þá og hjálpað þeim eins og pabbi minn. Hins vegar deyja heima eldri borgarar, ég man ekki hvort það var aðra hverja viku deyr eldri borgari einn heima. Um 26 einstaklingar á ári deyja einir heima og finnast eftir mislangan tíma. Hugsið ykkur, svona er Ísland í dag, þetta litla samfélag þar sem við höfum viljað taka utan um og raunverulega gefa fólki kost á því að upplifa að það sé gott að eldast hér heima, að það sé gott

Hver þekkir það ekki að eiga erfitt með að skilja t.d. samskipti sín við Tryggingastofnun ríkisins? Hver þekkir í rauninni rétt sinn gagnvart íslenskri löggjöf? Það þarf í rauninni löglærðan einstakling, lögfræðing, til að geta gengið um þetta stjórnsýslukerfi hér og fullkomlega vitað hvaða réttindi viðkomandi hefur. hefur. Bara þetta frumvarp sem ég er að mæla fyrir hér og nú, að tryggja það að fullorðnu fólki sé ekki stíað í sundur á síðasta æviskeiðinu, tryggja að það sé raunverulega a.m.k. liður í því sem hér hefur verið boðað og básúnað hástöfum hér úr þessum ræðustól, að hér sé raunverulega gott að eldast og það sé raunverulegur vilji stjórnvalda til þess að framkvæma og sýna það í verki að hér sé gott að eldast — nei, ég þarf ítrekað að koma fram með mál til að tryggja það að makar séu ekki skildir að, sambúðarmakar séu ekki skildir að á síðasta æviskeiðinu,

Ég segi bara þetta, virðulegur forseti: Maður getur alltaf látið sig dreyma um að allt í einu vakni þessi ríkisstjórn upp við það að hún sé í rauninni ekkert svo sérstök fyrir alla, hún sé í rauninni ekki að hugsa um heildina, hún sé í rauninni vond á köflum

kjörinn fulltrúi á Alþingi Íslendinga hef ég orðið fyrir gríðarlegum vonbrigðum. Ég kom hingað uppfull af væntingum um að það væri raunverulegur vilji hér til að gera góða hluti. Ég var jafnvel enn þá með þessar væntingar þegar ég var búin að vera hér í tvö ár og hélt að þetta hefði bara verið einhver misskilningur, að öll okkar góðu mál Flokks fólksins, sem sneru öll að því að hjálpa okkar minnstu bræðrum og systrum, skyldu einhvern veginn alltaf daga uppi í nefndum og aldrei fá hér lýðræðislega meðferð á Alþingi, að við fulltrúarnir gætum aldrei greitt um þau atkvæði nema ríkisstjórninni þóknaðist svo. Ég hélt að þetta væri einhver misskilningur en nú sjö árum seinna er það enginn misskilningur. Það er staðreynd. Það er staðreynd að hið svokallaða lýðræði hér er ekkert lýðræði. Lýðræðið hér felst bara í því að velja sér valdhafana, að kjósa þá sem velja saman til að vera ríkisstjórn og vera alráður í samfélaginu. Við hin, tæplega helmingur kjörinna fulltrúa, þingmanna, höfum í rauninni ekkert að segja. Hér ríkir sem sagt lýðræði í því formi að velja sér valdhafana. Eftir það ríkir hér á milli kosninga algjört einræði algjört einræði og í sumum tilvikum hrein og klár valdníðsla.

Virðulegi forseti. Kæra þjóð. Mér rennur blóðið til skyldunnar að tala um þetta frumvarp Ingu Sæland. Þetta er eitt það sanngjarnasta frumvarp sem ég hef heyrt hér í þessum sal. Þannig er mál með vexti að ég er alinn upp hjá afa mínum og ömmu. Þegar ég var 15 ára gamall þá féll amma mín frá að morgni til í nóvember 1964. Afi minn sem var sex árum eldri, hann var 85 ára, hún var 79, dó úr sorg sama dag. Þetta undirstrikar það hversu þýðingarmikið það er fyrir fólk að fá að vera saman í ellinni. Í mínu umhverfi voru hjón, sem eru fallin frá í dag, sem voru aðskilin þannig að eiginmaðurinn var settur á dvalarheimili og eiginkonan fékk ekki að vera með honum. Hann grét sig í svefn árum saman af sorg. Þetta er ekki boðlegt. Þetta voru hjón sem höfðu staðið sig vel í lífinu, lagt sig að öllu leyti fram til að vera fyrirmyndarborgarar, borgað háa skatta og staðið sig vel og verið til fyrirmyndar í alla staði en þau enduðu lífið þannig í einsemd árum saman af því að kerfið bauð ekki upp á það að þau gætu verið saman. Eins vil ég taka undir það sem hv. þm. Inga Sæland kom inn á, kom inn á, að fá að búa í sínu eigin húsnæði í ellinni. Það eru ekki allir sem geta gert það en þeir sem geta það

segir, aðra hverja viku deyr eldri borgari einn heima hjá sér og finnst ekki fyrr en eftir einhverja daga eða vikur þess vegna. Jafnvel um daginn heyrði ég þess getið að viðkomandi hefði fundist eftir þrjá mánuði. Við þurfum að vanda okkur við það að hjálpa fólki að lifa í í ellinni þó að það sé ekki lengur að skaffa til hins sameiginlega sjóðs okkar. Þetta er fólk sem á það skilið að lifa með reisn. Það er spurning þegar talað er um að viðkomandi sem er kominn inn á stofnun geti haft með sér sambúðaraðila, hvort ekki megi gefa

dóttir viðkomandi sem er orðin fullorðin en ekki nógu gömul til að fara á elliheimili en þau eru búin að búa saman allt sitt líf. Það má telja þetta fólk sem sambúðarfólk. Það er svo mikið atriði að vera í nánu umhverfi við ástvini sína öllum stundum. Það eru ekki allir sem eru tilbúnir til að vera einir dögum saman. Þeir sem geta það, það er bara fínt, það er þeirra val og þeir eru bara ánægðir, en um hina sem þurfa á því að halda þarf að búa þannig um að þeir fái þá aðstoð sem þarf. Við erum ekkert of góð til þess

og það er erfitt fyrir mig að koma hér, óreyndan varaþingmann, á eftir svona ræðuskörungum og fjalla um mannréttindamál sem skiptir þjóðina máli, skiptir sjálfsímynd Íslendinga máli.

að þessi staða er uppi, það vantar einfaldlega hjúkrunarrými og það vantar fleiri en hundrað, það eru nokkur hundruð sem vantar. Það er auðvitað erfið staða fyrir þá sem þjónusta eldri borgara sem þurfa að nýta sér hjúkrunarrými á stofnunum, að þurfa að aðskilja sambúðarfólk og hjón til áratuga í rauninni ekki fallegt að setja stjórnendur þessara stofnana í þessa erfiðu stöðu. En ég segi og hef sagt það áður hér úr þessum ræðustóli í dag að við erum hér að horfa framan í forgangsröðun ríkisstjórnarinnar. Það var í forgangi að verja 2.005 millj.

með öðrum ráðamönnum Evrópu og borið sig saman við þá og jafnvel skotist inn í einhverjar glefsur í fréttatímum í stóru fjölmiðlunum úti í heimi. Þessi,

Það hefði verið hægt að koma t.d. til móts við þennan vanda, byggja hér hjúkrunarrými en það var ekki gert. Það er auðvitað sorglegt og undarlegt vegna þess að þeir sem halda um budduna hafa setið oftar en ég undir þessum ræðum og hafa greinarbetri upplýsingar heldur en almenningur um þá hræðilegu stöðu sem uppi er, að það sé verið að skilja að fólk og brjóta mannréttindi

skuli bara nánast snúa út úr því máli og setja upp einhvern tengil á ísland.is. Þetta er lítilsvirðing við málaflokkinn og er kannski tímanna tákn um þá stöðu sem uppi er

á þetta en það er rétt samt að vekja ákveðna von í brjósti hjá eldri borgurum þessa lands. Það eru kosningar á næsta leiti, það er væntanlega og mögulega í haust

Ég vona svo sannarlega að þetta góða mál fái góða umfjöllun, góðar umsagnir og fái framgang á þessu þingi.

Auk mín á þessari þingsályktunatillögu eru Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Dagbjört Hákonardóttir, Eyjólfur Ármannsson, Gísli Rafn Ólafsson, Inga Sæland, Jakob Frímann Magnússon, Jóhann Páll Jóhannsson, Kristrún Frostadóttir, Logi Einarsson, Oddný G. Harðardóttir, Tómas A. Tómasson og Þórunn Sveinbjarnardóttir.

Ríkisstjórnin skal stefna að því að lögfesta bókunina og samninginn um réttindi fatlaðs fólks samtímis.“

Íslensk stjórnvöld undirrituðu hann 30. mars 2007 ásamt valfrjálsri bókun við samninginn. Markmið samningsins er að efla, verja og tryggja full og jöfn mannréttindi og grundvallarfrelsi fyrir allt fatlað fólk til jafns við aðra, ásamt því að efla eðlislæga mannlega reisn þess og vinna að virðingu fyrir henni. Samningurinn felur í sér bann við hvers kyns mismunun á grundvelli fötlunar

20. september 2016, var ríkisstjórninni veitt heimild til að fullgilda samninginn, sem var gert 23. september 2016. Með þingsályktun nr. 33/149, sem var samþykkt 3. júní 2019,

Með þeirri breytingu var þingsályktunartillagan samþykkt einróma, en þrátt fyrir það hefur bókunin ekki enn verið fullgilt af hálfu Íslands. Ljóst er að á undanförnum árum hafa réttindi fatlaðs fólks fengið aukið vægi, ekki aðeins hér á landi heldur einnig á alþjóðlegum vettvangi.

til að fullgilda valfrjálsu bókunina, nú síðast við þriðju allsherjarúttekt á stöðu mannréttindamála 25. janúar 2022. Viðbrögð íslenskra stjórnvalda við því hafa hingað til verið á þá leið að segja að fullgilding hennar sé til skoðunar, án þess að endanleg eða afgerandi afstaða hafi verið

Þar með yrði nefnd Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks gert kleift að taka við erindum frá einstaklingum og hópum einstaklinga á Íslandi. Með því að stíga þetta skref yrði vernd þessara mikilvægu réttinda aukin

að samningurinn var fullgiltur hafa verið gerðar ýmsar breytingar á íslenskum lögum og lagaframkvæmd til samræmis við samninginn. Hins vegar hefur samningurinn ekki verið lögfestur og hefur hann því ekki bein réttaráhrif hér á landi.“

hvernig staðan er hjá fötluðum börnum, fötluðum konum. Við vitum að það er verið að brjóta mannréttindi á þessu fólki ítrekað.

að hysja upp um sig buxurnar og reyna einu sinni að sýna það virkilega í verki að þau séu að gera eitthvað í málefnum fatlaðs fólks, að þau ætli sér að standa með fötluðu fólki. Þar af leiðandi er bara eitt sem þau geta gert til að sanna það og það

Herra forseti. Hér er á ferðinni enn eitt sanngirnis- og réttlætismálið fyrir þá sem höllustum fæti standa í samfélaginu. Við erum að tala um

að vera hér ítrekað að hlusta á ræður og fögur fyrirheit um það hvernig eigi að taka utan um fatlað fólk og öryrkja

eingöngu á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Er það nema furða, herra forseti, að maður sé í rauninni orðinn bara kexruglaður á því sem fram fer hér á hinu háa Alþingi? Ég er búin að mæla fyrir lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks síðan Flokkur fólksins kom á þing, þing, fyrir sjö árum síðan, enda er sá samningur grundvallarstefnumál Flokks fólksins ásamt því að útrýma fátækt. Og hvernig hefur það gengið? Í sýndarmennsku- og sýndarveruleikaheimi er verið að búa til alls konar aðgerðaáætlanir, skipa stýrihópa, segjast vera í samtali við alla aðila sem málið varðar og þar á meðal að fá stærðarinnar fá stærðarinnar skýrslu frá Félagsvísindastofnun HÍ upp á 55 blaðsíður um það hversu frábært það væri að skipa þetta og gera hitt og hugsanlega gera svona og skoða hitt og skipa og enn og aftur í 50 eða 60 liðum. Það væri líka rosalega gaman að vera aftur orðinn tvítugur, ekki satt? En það er ekki nóg að vera með eitthvað í orði. Við í Flokki fólksins viljum sjá raunverulegar aðgerðir. Við viljum sjá raunverulegan samning Sameinuðu þjóðanna og viðauka við hann lögfestan á Alþingi Íslendinga. Það er ekki fyrr en þá og aðeins þá sem eitthvað er að marka það sem hér hefur verið talað um í aðgerðaáætlun til bóta fyrir fatlað fólk.

það muni ekki verða greidd króna til Múlalundar frá og með næstu áramótum. Múlalundur er verndaður vinnustaður fyrir fatlað fólk sem hefur árum saman starfað þar, fatlað fólk sem er eins og ein fjölskylda með mismiklar stuðningsþarfir. Skilaboðin til þeirra eru skýr: Það verður engin mismunun hér, það verður engin atvinna með einhverri aðgreiningu. Hér erum við að koma með atvinnu án aðgreiningar þannig að jafnvel fólk

þrátt fyrir að einstaklingur sem er bundinn í hjólastól geti talað og tjáð sig þá sé víst að hann sé kominn með vinnu við hæfi, ekki frekar en sá sem á erfitt að öðru leyti. Ég er ekki viss um að þeir hefðu tekið mig inn í læknadeildina þótt mig langaði til að verða læknir, í ljósi þess að ég er lögblind. Ég er ekki viss um að þeir hefðu tekið mig inn í læknadeildina. Og ég er litblind líka. Ég er ekki viss um að nokkur hefði viljað hafa mig sem skurðlækni undir þeim formerkjum þrátt fyrir einhvern vilja stjórnvalda að vera með mig án allrar aðgreiningar.

Afleiðingarnar sem af þessu hafa hlotist, að senda alls konar skilaboð út í kosmósið og í þessu tilviki til fatlaðs fólks

Hvernig dettur nokkrum í hug að koma með þessi skilaboð? Við vitum það að þessi verndaði vinnustaður er yndislegur vinnustaður eins og allir aðrir verndaðir vinnustaðir sem við eigum. Það er eitt

það sem þau þekkja og hafa upplifað og verið sátt við árum saman. Ég hvet sveitarfélögin áfram til þess að gera Múlalund sjálfbæran.

Við verðum að vera dugleg að taka utan um fólkið okkar. Þarna eru 32 fatlaðir einstaklingar á verndaða vinnustaðnum sínum með mismiklar stuðningsþarfir.

þá er ekkert að marka það sem þau eru að segja, ekki nokkurn skapaðan hræranlegan hlut. Það eina sem hefur legið að baki öllu þessu brambolti um velferð fatlaðra og öryrkja er að fækka öryrkjum án þess að henda þeim fyrir björg. Og hver er aðferðin? Hún heitir starfsgetumat. Hvort sem þér líkar betur eða verr.

sem sýnir það í verki að hann er skjöldur og hlíf þeirra sem þurfa á aðstoð að halda. Enn og aftur sýnir Flokkur fólksins

á bifreið sem bótaþega er nauðsyn að hafa vegna hreyfihömlunar. Þá er heimilt að veita uppbót til framfærenda hreyfihamlaðra barna sem njóta umönnunargreiðslna.

Uppbót er eingöngu heimilt að veita þegar eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt: 1. Hinn hreyfihamlaði hefur sjálfur ökuréttindi eða annar heimilismaður eða persónulegur aðstoðarmaður sem starfar samkvæmt samningi um notendastýrða persónulega aðstoð, sbr. lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.

og ekki fylgt neinni launaþróun, hvorki fylgt hækkun á bifreiðum eða þjónustu eða neinu öðru. Hins vegar er allt í lagi að vera með kjaragliðnun, vaxandi kjaragliðnun gagnvart í rauninni framfærslugetu þessara einstaklinga sem hér um ræðir.

vegna sama einstaklings. Heimilt er að greiða styrk áður en gengið er frá kaupum bifreiðar ef upplýsingar um kaupverð liggja fyrir. Þetta er algjör grundvallarbreyting. Núna þarftu í rauninni að vera búinn að kaupa bifreiðina áður en þú færð styrkinn. Það er náttúrlega mjög snúið, ekki satt, herra forseti, fyrir fátækt fólk sem ætlar að sækja um styrk. Þú þarft eiginlega að vera búinn að fjárfesta í bifreiðinni áður en þú færð greiddan styrkinn. Þannig að raunverulega getur þú aldrei keypt bílinn nema þú fáir einhvern aðstandanda eða einhvern til að hjálpa þér eða einhvern til að leppa fyrir þig upphæðina rétt á meðan þú ert að bíða eftir að fá hana greidda.

við viljum tryggja það í Flokki fólksins að þetta verði bundið vísitölu, það verði þannig að styrkirnir hækki í takt við annað í samfélaginu og séu ekki alltaf eins og skaðabætur og alls konar greiðslur

að tekjur skuli fylgja launaþróun í landinu. Þegar þessi leiðrétting er að koma til almannatryggingaþega, öryrkja og eldra fólks, 1. janúar ár hvert, þá á í rauninni að vera búið að gera ráð fyrir því hver launaþróun í landinu var á árinu á undan. Hver var launaþróunin? En það er ekki gert. Það er farið eftir vísitölu neysluverðs eða sú vísitala er alltaf valin af ríkisvaldinu sem er lægri, sem klekkir frekar á viðkomandi,

Svo er maður að lesa fréttir um það að einhver forstjóri var með 355 milljónir í árstekjur í fyrra. Þvílíkt óréttlæti. Þvílíkt samfélag. Ísland best í heimi.

síðast um styrki til kaupa á sérútbúnum bifreiðum og slíku og það er heimilt að veita styrk til kaupa á bifreið sem nemur allt að 60–70% af kaupverðinu.

og annað slíkt, að kona sem er búin að vera ítrekað í sambandi við mig, fullorðin kona, hefur í rauninni grátbeðið mig um hjálp ef ég gæti veitt hana. Hvað liggur henni á hjarta? Jú, hún segir: Ég er í ferðaþjónustu eldri borgara. Ég get hringt í ferðaþjónustu og fengið að láta aka mér gegn vægu gjaldi 15 ferðir í mánuði. 15 ferðir í mánuði. Að öðru leyti kemst ég ekki neitt. Ég er í hjólastól og ég get ekið bifreið. Ég er í hjólastól hér heima en ég get ekið bifreið og ég á bifreið en mér er gert ómögulegt að nýta hana vegna þess að Sjúkratryggingar hafa hafnað því að ég fái annan hjólastól og lyftu og ég sé gerð sjálfbær í því að geta hjálpað mér sjálf. þrátt fyrir fullan vilja og þrátt fyrir að ég sé að upplifa mikla einangrun, félagslega einangrun, og myndi nýta mér það mun meira að fara út á meðal manna ef Sjúkratryggingar Íslands

og fær ekki stuðning og fær ekki þá hjálp sem það þarf nauðsynlega á að halda til að geta tekið þátt í samfélaginu og látið sér líða vel. Síðan verða þessir einstaklingar andlega niðurbrotnir, félagslega einangraðir, þurfa meira á heilbrigðiskerfinu að halda, þurfa að borða meira af kvíðalyfjum og vanlíðunarlyfjum og öðru slíku. Það er enginn

gegn því að veita fólki raunverulega hjálp og gegn því að viðhafa sparnað og almennilega umsýslu með fjármununum okkar, með heilbrigðisþjónustunni, með öllu. Heilbrigðisþjónustan stendur hér á brauðfótum. Það vantar fólk. Þú hringir í heimilislækni og þú getur fengið tíma hjá honum eftir þrjá mánuði.

halda. Það virðist vera að þegar einstaklingurinn þarf á heimilislækninum að halda og þarf að koma til hans þá getur læknirinn kíkt á hann eftir þrjá mánuði. Þá er viðkomandi annaðhvort dauður eða búinn að ná sér bara sjálfur eða hefur verið það forsjáll að nýta sér Læknavaktina sem er öllum aðgengileg, alltaf seinni partinn á daginn. Hér ætlum við sem sagt að aðstoða fólk við að kaupa bíl og við ætlum að gefa þeim tækifæri til þess að styrkurinn komi um leið og það er búið að velja bílinn og ákveða kaupin á bílnum. Þá fær það styrkinn,

En það kostar. Það kostar peninga og þessum peningum er talið ekki nógu vel varið í fatlað fólk sem þarf á hjálpinni að halda.

fólk. Herra forseti. Ég er sá þingmaður sem lætur ekki segja við mig: Þú skalt ekki bera saman þetta versus hitt, að eitt sé ekki til að koma í veg fyrir annað. Það er rangt. Það er alrangt. Við verðum að átta okkur á því að ríkissjóður er takmörkuð auðlind og það er algjörlega á forræði þessarar ríkisstjórnar hvernig hún forgangsraðar þeim fjármunum,

að hætta að skattleggja fátækt fólk. Það er þjóðarskömm að skattleggja fátækt fólk. Það er líka önnur þjóðarskömm að koma ekki þessu fátæka fólki til hjálpar með stuðningi og því styrkjakerfi sem þó hefur verið komið á og nauðsynlegt að fylgja eftir ef eitthvað á að vera að öll þau fögru fyrirheit sem við þurfum að heyra hér klingjandi daginn út og inn sem í raun og veru eru allt orð á borði en engar gjörðir.

til betri vegar, að það eru aðrir hópar sem njóta sérstakra styrkja miklu fremur heldur en þessi hópur. Þá er ég að tala um elítu landsins. Hún fær mikla styrki. Þá er ekki að heyra annað en að flokkur frelsisins gangi þar fremstur í flokki í að veita elítunni styrki.

á viðhorfum sínum. Auðvitað er þetta eflaust erfitt og hæstv. ráðherra verður meðvirkur af því að vera stöðugt í umhverfi þar sem það er talið óeðlilegt að veita þeim sem minna mega sín styrki, það er rauði þráðurinn, en veita hins vegar mjög ríkulega styrki til þeirra sem meira mega sín. En það má helst ekkert ræða um það. Og hverjir eru það sem hafa hlotið hér mestu styrki á síðustu

Það eru til fjármunir fyrir elítuna og fyrir elítuna í Sjálfstæðisflokknum en síðan er minna eftir fyrir hina. Þetta ætti hinn almenni kjósandi þess flokks eða sá sem er enn þá að leggja honum lið og hugsa sinn gang. Þetta er auðvitað ekki lengur flokkur allra landsmanna og alls ekki þeirra sem eru hreyfihamlaðir. Þetta er flokkur bílaleiganna. Þetta er einnig flokkur fleiri aðila, ekki mjög margra, sem eru þar í

t.d. til kaupa á rafmagnslyfturum. Þetta er alveg ótrúlegt. Það eru fleiri styrkir sem renna til elítunnar. Ég bý á Sauðárkróki og ég hef alltaf verið fylgjandi flutningsjöfnunarstyrkjum. En þegar ég sá hvert flutningsjöfnunarstyrkirnir renna þá fóru að renna á mig tvær grímur

En bróðurparturinn af peningunum fór til stórfyrirtækjanna, til fyrirtækjanna sem njóta nú þegar forréttinda og eru kvótaþegar. Það þarf auðvitað að koma meiri fjármunum á þau. Þetta er bara orðið of langt gengið.

Það er í forgrunni. Ég er nokkuð viss um það að almenningur er ekki þessu sammála og ég er nokkuð viss um að meiri hluti þeirra sem fylla enn þá flokk Vinstri grænna sé þessu ekki sammála

sig þegar kemur að litla manninum. Þetta er svolítið lýsandi fyrir stöðuna á Íslandi í dag. Ég ætla að láta þessi orð nægja um þetta frumvarp en mér finnst þetta litla mál

að meiri hluti þjóðarinnar vill breyta þessari forgangsröðun þannig að mál eins og þetta fái framgang en ekki einhverjar styrkveitingar til elítunnar á Íslandi.

Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson. Það voru víst ekki fleiri alþingismenn sem þáðu að vera meðflutningsmenn á þessari tillögu okkar sem okkur í Flokki fólksins þykir meira en eðlileg, sanngjörn og réttlát: „Alþingi ályktar að fela fjármála- og efnahagsráðherra að leggja fram lagafrumvarp fyrir árslok 2024 sem hafi að markmiði að tryggja eignarrétt og ráðstöfunarrétt fólks á lífeyri og að heimila erfð lífeyrisréttinda. Frumvarpið tryggi m.a. að: a. fólk geti valið á milli þess að greiða skyldubundinn lífeyrissparnað í sjóð sem veitir hlutfallslega réttindaávinnslu eða að greiða inn á sérgreindan reikning þar sem hægt er að velja hvernig lífeyrir er ávaxtaður, b. við andlát gangi lífeyrisréttindi að erfðum til maka og barna að fullu; erfingjar geti valið hvort lífeyrir verði greiddur út eða hvort réttindin flytjist til erfingja.“

var almennur sá skilningur launafólks að skyldubundin gjöld í lífeyrissjóði myndu tryggja launafólki eignarrétt á lífeyrisréttindum sínum. Síðan þá hefur eignarréttur fólks á lífeyri ítrekað verið takmarkaður og skilyrtur, ýmist með lögum og reglugerðum eða samþykktum lífeyrissjóða. Fólk hefur almennt lítið val um það hvernig lífeyrissparnaður þess er ávaxtaður. Um það ráða stjórnir lífeyrissjóðanna

Í slíkum tilvikum eru möguleikar sjóðfélaga til að krefjast breytinga eða hafa áhrif takmarkaðir og sjóðfélagi sem er ósáttur við rekstur lífeyrissjóðs hefur jafnan ekki önnur úrræði en að greiða atkvæði um hvaða fulltrúi verkalýðsfélags verði skipaður í stjórn lífeyrissjóðsins eða skipta um lífeyrissjóð. Þá sitja fulltrúar atvinnurekenda tíðum einnig í stjórnum lífeyrissjóða en gagnvart þeim hefur sjóðfélagi almennt engin úrræði. Ég velti fyrir mér: Hvað eru fulltrúar atvinnurekenda að gera inni í okkar lífeyrissjóðum? Í dag eiga þeir bara akkúrat ekkert erindi þangað, ekki neitt, ekki ef við ætlum að viðurkenna það að þetta sé í rauninni kjarabót fyrir lífeyrisþegann sjálfan, að þetta sé í rauninni okkar eign. Sumir lífeyrissjóðir hafa sett samþykktir sem heimila kjör stjórnarmanna á aðalfundi þar sem sjóðfélagar geta greitt atkvæði. Þeir eru þó alger undantekning frá reglunni. Þá er oft misbrestur á að sjóðfélagar séu upplýstir um þau réttindi sem þeir hafa gagnvart stjórn lífeyrissjóðs á grundvelli sjóðsaðildar. Þótt lífeyrisréttindi eigi að njóta verndar eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar er varla hægt að skilgreina lífeyrisréttindi sem eign vegna þess hve lítið forræði sjóðfélagar hafa á lífeyrisréttindum sínum. Því er nauðsynlegt að breyta lögum þannig að þau tryggi fólki viðunandi ráðstöfunarrétt á Ef lög veita fólki ekki rétt til að hafa áhrif á hvernig réttindin eru varðveitt er lögbundin skylda um greiðslu iðgjalda í raun og veru skattheimta með óljósu vilyrði um endurgreiðslu einhvern tíma seinna. Flokkur fólksins leggur til að fólk fái að velja á milli þess að greiða í sjóð sem veitir hlutfallsleg réttindi eða að greiða inn á sérgreindan reikning sem hefur að geyma inneign Fólk ætti að geta valið milli þess hvort lífeyrissparnaður þess sé nýttur í áhættusamar eða hófsamar fjárfestingar. Mörgum blöskrar þær ákvarðanir sem lífeyrissjóðir taka um ráðstöfun sparnaðar þeirra en hafa lítil sem engin úrræði á móti. Sjóðfélagi á að hafa val um það hvort lífeyrissparnaður hans er nýttur í að fjármagna byggingu kísilvers eða í kaup á verðtryggðum skuldabréfum. Því er lagt til að Alþingi feli ráðherra að leggja fram frumvarp sem tryggi fólki val á milli þess hvort lífeyrissparnaður þess veiti hlutfallsleg réttindi eða verði geymdur á sérgreindum reikningi og að sjóðfélagi geti þá valið milli sparnaðarleiða. Þannig geti sjóðfélagi sem dæmi valið

þannig að þegar lög kveða á um að réttindi sjóðfélaga falli niður við andlát þá er það náttúrlega stórkostleg skerðing á eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar. Lífeyrissjóðum er heimilt að kveða í samþykktum sínum á um rýmri rétt eftirlifenda en sá réttur er sjaldan miklu meiri en hið lögbundna lágmark. Sumir lífeyrissjóðir bjóða þó upp á erfanlegan lífeyrissparnað en þeir eru því miður í miklum minni hluta. Heimild er í lögum til að kveða á um skiptingu lífeyrisréttinda milli hjóna en það eru því miður allt of fáir sem nýta sér þá heimild, enda held ég að þeir viti hreinlega ekki af henni. Í stað þess að lífeyrisréttindi erfist er eftirlifandi maka aðeins tryggður makalífeyrir í tvö ár. Þetta er ákveðin meginregla sem hefur verið fylgt hér og eftirlifandi börnum er tryggður barnalífeyrir til 18 ára aldurs. Hvað verður þá um lífeyrissparnað hins látna, þess sem er búinn að vera að vinna og vinna og hefur verið lögþvingaður til að greiða í ákveðinn lífeyrissparnað og þetta á nú aldeilis að koma sér vel fyrir hann seinna meir?

er. Ég hefði viljað að fólkið mitt, fjölskyldan mín, makinn minn, börnin mín, fengju í rauninni það sem ég hef verið lögþvingaður til að greiða í lífeyrissjóð alla mína starfsævi. En það er ekki svo, því miður.

þannig að aðrir sjóðfélagar eru að græða nokkrar krónur á meðan fjölskylda hins látna verður fyrir verulegu tekjufalli. Við ættum að hlusta á raddir þeirra sem hafa upplifað þessa hlið kerfisins, sem hafa misst ástvini og orðið fyrir tekjufalli, þeirra sem hafa þurft að flytja af fjölskylduheimili í minna húsnæði eða leita aðstoðar hjálparsamtaka til að ná endum saman af því að þeir fengu ekki að nýta uppsafnaðan lífeyrissparnað heimilisföður eða -móður sem fallin er frá. Allt það erfiði þrátt fyrir að hinn látni hafi átt fjárhagsleg réttindi sem hefðu ella staðið undir framfærslu eftirlifenda, að hugsa sér, sem þarf í rauninni að brjóta upp heimilishaldið sitt og flytja eitthvað annað

Er það ekki sanngjarnara en í rauninni að sparnaði hans sé deilt niður á sjóðfélaga í heild sinni? Það er kannski orðið tímabært að sjóðfélagar fái eitthvað um það að segja. Eins og ég segi, hæstv. forseti, hefði ég óskað þess að allur þingheimur hefði verið á þessu máli. Við erum búin ítrekað að koma með alls konar breytingar og tillögur um betra og bættara kerfi á öllum sviðum og þar á meðal á sviði lífeyrissjóðanna. Við höfum t.d. kallað eftir því og það furðar mig að það skuli ekki vera gert. Það eru aðeins lífeyrissjóðir

Þau eru undanþegin staðgreiðslu skatta þegar þau greiða launin. Þegar launin eru greidd þá verður staðgreiðslan eftir inni, í þessu tilviki í lífeyrissjóðnum.

Þetta myndi gefa ríkissjóði hvorki meira né minna en hátt í 70 milljarða á ári í umframtekjur. 70 milljarðar á ári, hvað gætum við gert fyrir það, hæstv. forseti? Hvað gætum við gert við 70 milljarða á ári til þess að jafna og rétta samfélagið okkar, gera það meira samfélag fyrir okkur öll,

Hvað gætu 70 milljarðar gert í því að aðstoða börnin okkar þannig að þau séu ekki jaðarsett vegna fátæktar, aðstoða við allar tómstundir og hjálpa þeim að komast á legg og fá að njóta þess sem þau fengu í vöggugjöf? 70 milljarðar myndu skipta okkur máli og það erum við að heyra nú þegar verið er að tala um að selja hitt og selja þetta.

Það þarf ekki að taka lán. Það þarf ekki að hækka skatta. Það er enginn sem myndi ekki vilja frekar taka 70 milljarða út úr lífeyrissjóðakerfinu og afnema þessa undanþágureglu við staðgreiðslu á innborgun í lífeyrissjóði. Enginn, ekki nokkur einasti maður nema þeir sem sinna kerfinu, hanga á því eins og hundar á roði. Inn í þetta kerfi flæða yfir 200 milljarðar kr. á ári, við skulum átta okkur á því. Þetta er lífeyrissjóðakerfi sem státar af hátt í 7.000 milljarða milljarða eign. Það er algjört lágmark að við sem eigum þetta kerfi fáum a.m.k. að nýta það sem við höfum lagt í það krónutölulega séð á starfsævinni þegar við erum fallin frá,

eða lífeyrissjóð fái að velja um það hvort öll upphæðin fari í séreignarsjóð eða hvort hún fari í sameignarsjóð og séreignarsjóð. Ég vil meina að við eigum að geta valið um það þegar við hefjum okkar starfsferil

2% á móti þeirri greiðslu þannig að það eru 6%. Samtals væru þetta því 21,5% sem færu í lífeyrissjóðsgreiðslur. Gefum okkur það að einstaklingur sé með 800.000 kr. á mánuði, sem er nú ekkert svo brjálæðislega há tala í þessu umhverfi sem við búum í í Hann leggur í lífeyrissjóð. Nú tek ég fram að ég legg til að allir leggi í séreignarsjóð alla upphæðina. En þessi einstaklingur sem er með 800.000 kr. á mánuði leggur í séreignarsjóð í 40 ár og að 40 árum liðnum, á 2% vöxtum, sem eru ekki háir vextir, á hann í sjóði 127 milljónir eftir 40 ár,

Ef hann leggur aftur á móti þessa sömu upphæð í sjóð í 45 ár þá á hann 151 milljón

Þetta þýðir að sá sem leggur í séreignarsjóð í 45 ár á 2% vöxtum á 151 milljón í sjóði, sem þýðir það að hann fær vel yfir 850.000 kr. í mánaðarlaun næstu 15 ár á eftir.

Ef þessi einstaklingur fellur frá, við skulum segja bara skömmu áður en hann nær þessum aldri, þá á hann þetta í sjóðnum og þetta erfist ýmist

Þess vegna legg ég til að hver og einn einstaklingur hafi leyfi til þess að velja um það í upphafi síns starfsferils hvort hann leggi í séreignarsjóð eða hvort hann fari í þetta hefðbundna lífeyrissjóðakerfi, fari í sameignarsjóð og séreignarsjóð, bland í poka.

að þeir sem eru hættir að vinna eru í rauninni að taka til sín framlag hinna sem eru eftir á vinnumarkaði. Ef það kemur hér einhver kreppa

fái ekki meiri stuðning og umræðu hjá þeim sem telja sig vera málsvara frelsisins. En það er ekki.

Ég tel að það sé bara eina vitið. Það sem við höfum kannski séð hvað varðar ráðstöfun fjármagns úr lífeyrissjóðunum,

að fara betur inn í það. Þegar við erum að tala um peninga þá er það bara ávísun á verðmæti og ef maður fer yfir hinn raunverulega lífeyrissjóð landsmanna þá er hann auðvitað falinn í auðlindum þjóðarinnar, falinn í fiskimiðunum, í orkunni og falinn í fólkinu sjálfu en ekki endilega því sem stendur inni í þessum tölum lífeyrissjóðanna. Það þarf auðvitað að treysta á að það sé vel farið með þá þætti og að þeir séu nýttir þjóðinni til heilla og að menn standi jafnir til nýtingar sameiginlegra auðlinda.

Hvaðan kemur andstaðan við svona tillögur? Hún kemur nefnilega úr óvæntri átt. Hún kemur frá Sjálfstæðisflokknum sem hefur gleymt einstaklingsfrelsinu. Það kemur fram hér í furðulegri andstöðu flokksins við handfæraveiðar, vilja koma grásleppuveiðum inn í einhverjar elítur. Flokkurinn er orðinn elítuflokkur.

þannig að þeir séu nýttir til góðra og þarfra verka á borð við það að koma til móts við þann gríðarlega húsnæðisvanda sem nú er að hrjá þjóðina.

Ég hef orðið þess heiðurs aðnjótandi að fá að flytja málin okkar í Flokki fólksins og vera síðust á dagskránni áður en við förum í páskafrí. Kæra þjóð og við öll, starfsfólk, þingmenn: Guð gefi ykkur öllum gleðilega páska.

Þar sem þetta er síðasti þingfundur fyrir páska vil ég nota tækifærið og færa þingmönnum og starfsfólki góðar kveðjur og vona að allir eigi ánægjulegar stundir með fjölskyldum sínum yfir páskana. — Gleðilega páskahátíð.